Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 670. Predlagatelj Vlada Republike Hrvatske, prijedlog akta primili ste poštom.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

Promjene Ustava Republike Hrvatske, kao i Ustavni zakon o izmjenama i dopunama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uvjetuju izmjene Zakona o izboru zastupnika u Hrvatski sabor. Naime, Ustavom se utvrđuje da birači bez prebivališta u Republici Hrvatskoj imaju pravo izabrati tri zastupnika, a biračko pravo ostvaruju na biračkim mjestima u sjedištima diplomatskog konzularnih predstavništva Republike Hrvatske u stranoj državi u kojoj borave. Nadalje, ustavnim zakonom o izmjenama i dopunama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina propisano je da se nacionalnim manjinama koje na dan njegovog stupanja na snagu u stanovništvu Republike Hrvatske sudjeluju sa više od 1,5% stanovnika, jamči najmanje tri zastupnička mjesta na temelju općeg biračkog prava. A nacionalnim manjinama koje sudjeluju s manje od 1,5% u stanovništvu pored općeg biračkog prava, na osnovi posebnog biračkog prava imaju pravo izabrati 5 zastupnika pripadnika nacionalnih manjina. Navedene promjene Ustava Republike Hrvatske i Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina ugrađene su i razrađene u Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor na sljedeći način: Prvo, izbori se provode na biračkim mjestima na području Republike Hrvatske i u sjedištima diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske u stranoj državi. Drugo, birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj imaju pravo na zastupljenost u Saboru i biraju tri zastupnika na temelju kandidacijskih lista u posebnoj izbornoj jedinici. Ovi birači na kandidacijskim listama predlažu najmanje 6 a najaviše 14 kandidata za zastupnike. Zastupnici, biti će izabrani sa kandidacijskih lista u posebnoj izbornoj jedinici birača koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, utvrđuju se primjenom razmjernog modela sukladno uspjehu na izborima, a za izračun rezultata primjenjuje se Dontova metoda. odnosno pripadnici nacionalnih manjina koji u stanovništvu Republike Hrvatske sudjeluju sa manje od 1,5% stanovnika pored općeg biračkog prava imaju posebno biračko pravo u izborima zastupnika u Sabor. Ove nacionalne manjine koje u stanovništvu Republike Hrvatske sudjeluju sa manje od 1,5% stanovnika biraju 5 zastupnika pripadnika nacionalnih manjina u posebnoj izbornoj jedinici koji čini cjelokupno područje Republike Hrvatske. Pravo predlaganja kandidata za zastupnike nacionalnih manjina i njihove zamjenike imaju političke stranke i birači nacionalnih manjina koji biraju zastupnike. Razlika je u odnosu na sada važeće odredbe Zakona što su iz kruga I sljedeća novina je nacionalnim manjinama koje na dan stupanja na snagu Ustavnog zakona o izmjenama i dopunama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina u stanovništvu Republike Hrvatske sudjeluju sa više od 1,5% stanovnika jamči se najmanje tri zastupnička mjesta pripadnika te nacionalne manjine u Saboru. Političke stranke i birači Srpske nacionalne manjine, svoje kandidacijske liste predlažu u svim izbornim jedinicama, sa istim kandidatima na kandidacijskoj listi, budući Srpska nacionalna manjina je ta koja u u momentu stupanja na snagu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina je zastupljena u stanovništvu Republike Hrvatske više od 1,5%. Ako kandidacijske liste Srpske nacionalne manjine nisu dobile tri zastupnička mjesta u Saboru na temelju utvrđenih rezultata izbora, primjenom razmjernog modela sukladno uspjehu na izborima, zastupnička mjesta do zajamčenog broja određuju se na temelju ukupnog broja glasova pojedine kandidacijske liste u svim izbornim jedinicama. Zajamčena zastupnička mjesta osvaja ona kandidacijska lista Srpske nacionalne manjine koja je ostvarila najveći broj glasova. Ako neka od lista Srpske nacionalne manjine ostvari pravo na jedno zastupničko mjesto u Saboru, na temelju utvrđenog rezultata izbora, zajamčena zastupnička mjesta dobiva kandidacijska lista Srpske nacionalne manjine koja je ostvarila najveći broj glasova u ostalim izbornim jedinicama. neka od lista Srpske nacionalne manjine ostvari pravo na jedno zastupničko mjesto u Saboru, na temelju utvrđenog rezultata izbora, dva zajamčena zastupnička mjesta dobiva kandidacijska lista Srpske nacionalne manjine koja je ostvarila najveći broj glasova u ostalim izbornim jedinicama. Na ovaj način smatramo da smo ugradili i razradili odredbe Ustava i Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina u vezi izbora zastupnika u Hrvatski sabor. Donošenjem ovog Zakona, uvjetovano je rokovima iz Ustavnog zakona o provedbi Ustava Republike Hrvatske, kojim je propisano da će se zakoni kojima se uređuje izbor zastupnika u Sabor donijeti najkasnije godinu dana prije održavanja redovnih izbora za zastupnike Hrvatskoga sabora. Tako da uz ovaj Zakon o izborima, potrebno će biti donijeti Zakon o izbornim jedinicama i Zakon o financiranju izbornih aktivnosti, izborne promidžbe, na koji način bi se zaokružili izborna zakonodavstvo potrebno za održavanje sljedećih parlamentarnih izbora. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji Odbora uzeti riječ? Da. Odbor za ljudska prava i nacionalne manjine, predsjednik uvaženi Furio Radin. Izvolite. lijepa gospodine potpredsjedniče. Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina razmotrio je na svojoj 44. sjednici Prijedlog zakona o izmjena i dopunama Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor s Konačnim prijedlogom Zakona. Odbor je ovaj zakon razmatrao kao zainteresirano radno tijelo. Većina članova odbora podržala je predloženi zakon ocijenivši da se radi o rješenjima utvrđenim promjenama Ustava te izmjenama i dopuna Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina usvojenog u lipnju ove godine koja se u Izbornom zakonu moraju operacionalizirati kako bi se mogla primjenjivati na predstojećim izborima za zastupnike u Hrvatski sabor. To se odnosi kako na biračko pravo, broj i izbor zastupnika hrvatski državljana bez prebivališta u RH u Hrvatski sabor, te i na biračko pravo, broj i izbor saborskih zastupnika nacionalnih manjina. Pojedini članovi odbora istaknuli da se ovaj zakon trebao da se ovaj zakon trebao donijeti u redovitoj proceduri obzirom da se po njihovom mišljenju iz dosadašnjih reakcija na prijedlog zakona može zaključiti da su pojedine odredbe nedorečene što u provedbi izbora može dovesti do poteškoća. Pri tome je zatraženo detaljnije razrješenje načina izbora i utvrđivanja zastupnika Srpske nacionalne manjine. Izneseno je i mišljenje da je kod manjina koji u stanovništvu RH ... smanjio 1,5% trebalo otvoriti širu raspravu imajući u vidu da se u sadašnjem zakonom utvrđene skupine i po 12 manjina kao i skupine u kojima se pojedine skupine izrazito izdvajaju svojim brojem a sve ih zastupa samo jedan zastupnik. Međutim većina odbora ocijenila je da je svrha ove izmjene i dopune Izbornog zakona samo provedba Ustava i Ustavnog zakona i da otvaranje drugih pitanja prelazi okvire zadane ovim temeljnim aktima, te da je hitnost postupka uvjetovana potrebom da se prava utvrđena Ustavom i Ustavnim zakonom mogu primijeniti na predstojećim izborima. Naglašeno je da je izborno pravo nacionalnih manjina o kojem se raspravljalo u nekoliko saborskih mandata o potrebi uklanjanja svojevrsne izborne segregacije nacionalnih manjina postignut konsenzus što je provedeno ovogodišnjim promjenama Ustava i Ustavnog zakona. bi odugovlačenje promjene Izbornog zakona značilo da se na predstojećim izborima ne može ostvariti ono što je Ustavom i Ustavnim zakonom utvrđeno kao zajamčeno pravo nacionalnih manjina. Nakon provedene rasprave odbor je većino glasova 8 za i 1 suzdržan odlučio predložiti Hrvatskom saboru do donese Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor. I Odbor za zakonodavstvo? Ne. Otvaram raspravu. Prvo su na redu klubovi. U ime kluba HDZ-a uvaženi zastupnik Emil Tomljanović. Izvolite. Hvala lijepo. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Pa evo na samom početku ću kazati da Klub zastupnika HDZ-a podupire ovaj prijedlog zakona. Naime, izmjene i dopune Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor treba proanalizirati kroz dvije otvorene cjeline. prva od njih odnosi se na promjene Ustava Republike Hrvatske u odnosu na Ustavom razrađeno biračko pravo, a druga cjelina odnose se na izmjene Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Dakle, i jedna i druga izmjena uvjetuju direktnu izmjenu odredaba ovog zakona, dakle logična su posljedica ove izmjene i dopune uprava promjena Ustava i Ustavnog zakona. A ja bih kazao i u meritumu ali i u smislu rokova. u meritumu u smislu pravnih instituta koji razrađuju, a u smislu rokova naše obveze u smislu pripreme izbornog zakonodavstva za predstojeće izbore za HRvatski sabor, jer osim ovih zakona naravno da su tu još zakoni koji moraju urediti i definirati izborne jedinice po odluci Ustavnog suda, a naravno da je tu obveza i donošenja Zakona o financiranju političkih stranaka i izborne promidžbe. izmjenom članka 45. Ustava Republike Hrvatske zapravo uvjetuje se nužna izmjena odredaba Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor i to na idući način. u izborima za Hrvatski sabor, birači dakle hrvatski državljani s navršenih 18 godina koji nemaju prebivalište u RH imaju pravo izabrati 3 zastupnika u Hrvatski sabor u skladu sa zakonom. Drugo, dakle to pravo ostvaruje se na neposrednim izborima tajnim glasovanjem pri čemu birači koji nemaju prebivalište u RH ostvaruju biračko pravo na biračkim mjestima u sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništva RH u stranoj državi u kojoj prebivaju. treće, a isto se tako referira i odnosi na članak 45. izmijenjeni članak 45. Ustava Republike Hrvatske dakle RH osigurava svojim državljanima s prebivalištem u RH koji koji se u vrijeme izbora zateknu izvan granica RH ostvarivanje biračkog prava tako da mogu glasovati u sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništva RH u stranoj državi u kojoj se nalaze ili na koji drugi način koji se isto tako određuje ili uređuje zakonom. Što se tiče druge cjeline predmetnih izmjena ona se direktno naslanjanju na izmjene Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Naime, ravnopravnost i zaštita nacionalnih manjina uređuju se Ustavnim zakonom koji se donosi po postupku za donošenje organskih zakona, a zakonom se može pored općeg biračkog prava pripadnicima nacionalnih manjina osigurati posebno pravo da biraju svoje zastupnike u HRvatski sabor. Pripadnicima svih nacionalnih manjina jamči se pravo pripadnosti svojoj nacionalnoj manjini, ali ne samo to nego i slobodno korištenje svog jezika, jezika, pisma i kulturna autonomija. U toj cjelini ili u tom smislu predmetni zakon se mijenja i naravno da tu treba istaknuti tri odredbe koje reguliraju ove materije. Treba ih posebno ili dodatno naglasiti. Prva se nalazi u članku 6. dakle nacionalne manjine koje u stanovništvu RH sudjeluju s manje od 1,5% od 1,5% stanovnika biraju 5 zastupnika pripadnika nacionalnih manjina u posebnoj izbornoj jedinici koje čini cjelokupno područje RH. Drugo, političke stranke i birači Srpske nacionalne manjine svoje kandidacijske liste predlažu u svih 10 izbornih jedinica s istim kandidatima na kandidacijskoj listi. listi. I treća odredba koja u smislu ovih izmjena treba naglasiti, ako kandidacijske liste Srpske nacionalne manjine nisu dobile 3 zastupnička mjesta u Saboru na temelju utvrđenih rezultata izbora, a sukladno članku 40. ovog zakona zastupnička mjesta do zajamčenog broja određuju se na temelju ukupnog broja glasova pojedine kandidacijske liste u svim izbornim jedinicama. Zaključno, a shodno svemu izloženom, Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podupire ove izmjene i dopune predloženog zakona i kao što sam uvodno kazao, uz još izmjenu zakona koje reguliraju izborne jedinice i naravno donošenje zakona kojim se detaljno uređuje financiranje političkih stranaka izborne promidžbe zaokružili bismo odnosno stvorili smo sve normativne preduvjete za buduće izbore za zastupnika u Hrvatski sabor. Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podupire ovaj prijedlog zakona. Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. U ime kluba SDP-a uvaženi zastupnik Arsen Bauk. Izvolite.

Poštovani gospodine potpredsjedniče, predstavnici Vlade, kolegice i kolege zastupnici. Pred nama je Prijedlog izmjena i dopuna Izbornog zakona odnosno onih dijelova zakona koji su posljedica nedavnih izmjena Ustava i Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Držimo da je kod važnih zakona, a Izborni zakon to svakako jest, potrebno provesti raspravu u dva čitanja kao što je po našem mišljenju potrebno postići najširi konsenzus parlamentarnih stranaka o ovim pitanjima. Kako je prema Ustavnom zakonu o provođenju Ustava krajnji rok za donošenje ovih izmjena i dopuna zakona godina dana prije redovnih parlamentarnih izbora, dakle negdje do ožujka 2011., smatramo da ima dovoljno vremena da ove izmjene i dopune raspravimo u dva čitanja. Smjer ovih izmjena i dopuna zadan nam je Ustavom i Ustavnim zakonom o pravima manjina koji smo donijeli uz široki konsenzus parlamentarnih stranaka i sve ono što se drži tog smjera klubu SDP-a je prihvatljivo. Podržavamo dakle i to da birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj glasuju u sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništava, kao i da biraju tri zastupnika u Hrvatski sabor te podržavamo dvostruko pravo glasa pripadnika nacionalnih manjina koji u ukupnom broju stanovnika sudjeluju s manje od 1,5%. Imamo međutim ozbiljne primjedbe na članak kojim se uređuje izbor pripadnika Srpske nacionalne manjine na koju se jedino odnosi odredba Ustavnog zakona o pravu na najmanje tri predstavnika temeljem općeg prava glasa sa kandidacijskih lista srpske nacionalne manjine. Analizirajmo dakle o čemu se radi. U prijedlogu zakona definirano je da liste Srpske nacionalne manjine izlaze s jednom listom u svih 10 izbornih jedinica. Smatramo da je to dobro rješenje jer se na taj način završava razdoblje izbornog apartheida kojem su bili izloženi pripadnici svih nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj kad su se birači koji su pripadnici nacionalnih manjina morali na biračkom mjestu prebacivati s jednog popisa birača na drugi i na taj način već smo u startu imali upitnu tajnost glasovanja. U prijedlogu zakona definirani su i uvjeti koji se moraju ispuniti da bi liste Srpske nacionalne manjine ostvarile pravo i na četvrti mandat jer Ustavni zakon govori o najmanje tri mandata, dakle dopušta i veći broj mandata. Pravo na četvrti mandat ostvarilo bi se u slučaju da liste Srpske nacionalne manjine prijeđu prag u jednoj ili dvije izborne jedinice. Skrećemo pozornost na nelogičnost prijedloga po kojem je bolje dobiti manje glasova nego dobiti više glasova. Naime, ako liste Srpske nacionalne manjine dobiju dva mandata ostvaruju pravo na dva dodatna i tako imaju četiri. Ako pak dobiju tri mandata ne ostvaruju pravo na dodatne mandate i tako ostaju samo na tri. Iako smatramo da postoje bolja i logičnija rješenja, to nije razlog zbog kojeg ne bi podržali ovaj zakon. Ono zbog čega ne možemo podržati zakon u ovom obliku jest način raspodjele zajamčenih mandata. Prema prijedlogu zakona zajamčene mandate dobila bi samo jedna lista, ona koja bi dobila najveći broj glasova. To se u teoriji zove tzv. premijski sustav. Možemo pretpostaviti tko daje i tko uzima tu premiju. Premiju daje HDZ, a uzima je njihov koalicijski partner SDSS. Moramo reći da nam je žao i jednih i drugih, HDZ-a zato jer je zbog tri glasa koja podržavaju Vladu pristao na ovakvo rješenje koje je nezabilježeno u izbornim sustavima u Republici Hrvatskoj od same uspostave demokracije. Niti kad se birao Županijski dom gdje su se birala tri zastupnika iz svake županije pa niti danas kada biramo tri zastupnika u dijaspori nismo imali ovakvo rješenje. Uvijek se biralo proporcionalno, Dontovim sustavom. Ovakvo rješenje HDZ se nije niti za sebe usudio predložiti, a danas je popustio koalicijskim partnerima. Žao nam je i SDSS-a. Nikad nismo mislili da će nam postati upitna njihova privrženost demokraciji i demokratskim principima, ali izgleda da je točna konstatacija da vlast kvari. Zatražiti da se mimo realne snage stranke temeljem broja glasova, a neovisno o broju glasova konkurentskih stranaka bude ekskluzivni predstavnik jednog dijela Srba u Hrvatskoj ne priliči stranci koja u svojem nazivu nosi pridjev demokratska. Zatražiti da se temeljem jednog glasa više dobiju sva tri mandata, za što je inače potrebno oko 40 tisuća glasova, nije pošteno, nije pravedno i nije demokratski. Iako takvo rješenje nama, kako bi se reklo, ne ide ni iz džepa ni u džep mi ga zbog vlastite savjesti i odgovornosti prema građanima ne možemo niti prihvatiti, a niti prešutjeti. Dosadašnji rezultati izbora, bilo parlamentarnih bilo županijskih, pokazuju da stranke sa srpskim predznakom dobivaju glasove od 35 do 45 tisuća birača što odgovara stvarnoj snazi 3 do 4 mandata. Pretpostavljamo da se tim brojem rukovodilo i kod određivanja kvote od 3 mandata, iako bi prema ukupnom broju birača to moglo biti i daleko više. Na prošlim parlamentarnim izborima više od 70% birača koji su bili na popisu birača Srpske nacionalne manjine, a izašli su na izbore, uzelo je listić u redovnim izbornim jedinicama. Stoga su 3 zajamčena mandata rezervirana za predstavnike manjeg dijela glasača srpske nacionalnosti i nema nikakvog razloga da ona budu i zakonom rezervirana samo za jednu stranku. Ako pak ta stranka želi biti jedini predstavnik tog dijela birača onda se za to mora izboriti svojim glasovima i premoćnom pobjedom nad ostalim strankama koje imaju manjinski predznak. SDP im u tome neće ni pomagati ni odmagati. Dosadašnji rezultati izbora pokazuju da SDSS zastupa nešto više od 70% od onih 30% građana srpske nacionalnosti koji glasuju za manjinske stranke. S tom potporom vrlo je blizu ostvarenju tog cilja da dobije sve manjinske mandate sa 70% glasova da, ali sa samo jednim glasom više ne. Vrlo je rijetko jedno zakonsko rješenje, a posebno rješenje u Izbornom zakonu ovako očito pisano samo za jednu stranku kako su ove izmjene pisane za SDSS. Mi se zalažemo za demokratsku utakmicu u kojoj se mandati ostvaruju temeljem glasova u kojem svaki mandat vrijedi jednako ili barem približno jednako, u kojem jedan mandat vrijedi 10-tak tisuća glasova, a ne u kojem tri mandata vrijede jedan glas. Želimo vjerovati da su se kolege iz SDSS-a malo zanijeli ili zaigrali prilikom predlaganja ovakvog rješenja i da na njemu neće ustrajavati i tako dovoditi HDZ u još neugodniju situaciju kao što je sada. Kada bi pak na tome i HDZ i SDSS ustrajali to bi za nas bio primjer političke korupcije kojim jedan koalicijski partner nagrađuje drugog. To bi bio primjer političkog torbarenja, ne onog Sanaderovskog u kojem su se u torbama nosili novci predsjednicima koalicijskih stranaka nego ovog najnovijeg, u kojem se koalicijskim strankama u torbi nose mandati koji nemaju pokriće u glasovima. Takvo rješenje ne možemo prihvatiti i ukoliko ono ostane ovakvo nećemo glasati za ovaj zakon, a mislimo da bi najbolje bilo da zakon ide u drugo čitanje. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Na redu je klub SDSS-a, uvaženi zastupnik Milorad Pupovac. Izvolite. Prvo što se tiče prijedloga izmjena i dopuna Izbornoga zakona za pripadnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj uključujući i Srbe u Republici Hrvatskoj ovo predstavlja vrlo značajnu izmjenu, izmjenu za koju smo čekali, za koju smo se borili, a u proteklih gotovo 18 godina. Ja možda ne, jer toliko mandata u Saboru nisam bio ali kolega Furio Radin i drugi svakako da. u tom smislu je danas ova rasprava i ova činjenica da je ovaj Zakon nakon izmjena Ustava i Ustavnog zakona došao na dnevni red za nas doista veoma značajan dan. On je značajan dan zato što unapređuje izbornu praksu, izborno zakonodavstvo i zato što otklanja slabosti koje su svih ovih godina posebno od '92. i '95. godine na ovamo bile na snazi a koje su stvarale segregacijske uvjete na biračkim mjestima, po kojem se ljude prepoznavalo, dijelilo po etničkoj pripadnosti, prozivalo na biračkim mjestima da li žele glasati po etničkoj pripadnosti i to u vremenima koja su bila veoma teška i koja su ljude dovodile do toga da izbjegavaju dolazak na biračka mjesta, i koje su ljude navodila do toga da se i ne izjašnjavaju i da ne glasuju. Mi smo sa izmjenama Ustava odnosno Ustavnog zakona i sa izmjenama ovoga Izbornoga zakona i za manjine koje su,

ponižavanja ljudi na biračkim mjestima, segregacije na biračkim mjestima, narušavanja tajnosti biračkog postupka na biračkim mjestima neće biti i to smatramo najvećim postignućem u ovim promjenama i to smatramo najvećom stvari koju smo mogli učiniti za birače i koju smo mogli učiniti za zakonitost i koje smo mogli učiniti za demokraciju u Hrvatskoj. Istovremeno, očuvali smo ono što je predstavljalo vrijednost u ovih 20 godina, a to je prisutnost manjinskih mandata i manjinske politike i u Saboru i u političkom životu Hrvatske bez kojih manjinskih mandata i bez koje manjinske politike uz sve prigovore koje smo mogli čuti i koje smo sami mogli upućivati jedni drugima sasvim sigurno ne bi bilo unapređenja političke kulture u Hrvatskoj, ne bi bilo unapređenja tolerancije u Hrvatskoj, ne bi bilo upozoravanja na manjinske probleme i manjinsku problematiku u Hrvatskoj bez tih mandata i bez ljudi koji su ovih 20-tak godina obnašali funkciju tih mandata. I bez obzira na to što nije jednostavno nositi ni za one koji su nosioci ekskluzivnu ulogu manjinskih zastupnika, a vi kolegice i kolege posebno dobro znate što je to značilo i što to znači još uvijek u Hrvatskoj i ovdje u ovom Saboru. nismo se plašili toga da to nosimo. I kad je god trebalo pristali smo na to da teškoće koje nosi sa sobom uloga manjinskog zastupnika u Saboru nosimo zajedno sa teškoćama s kojima to nose manjinski zastupnici. Tako ćemo sa jednakom ozbiljnošću prihvatiti prigovore koje smo malo prije čuli od kolege Bauka, koji na žalost nisu ozbiljni prigovori ali jesu dosjetke, a u politici dosjetke ću reći nešto kasnije u svom govoru. O politici koja je manjinsku problematiku, koja izbor manjinskih zastupnika želi svesti na dosjetku također ću nešto reći malo kasnije. Ono što bih htio sada nešto kazati u vezi sa samim postupkom što se tiče hitnosti može biti da za nekoga 20 godina ili 18 godina nije dug period čekanja da se ovakve izmjene dogode. Za nas je bio predug. Može biti da netko smatra da mi imamo vremena do raspisivanja redovnoga roka za izbore, a mi mislimo da vremena nemamo. Taj je rok tu i da mi moramo pripremiti svoje zakonodavstvo za to. I ako netko misli da o ovome nije vođena rasprava i u Saboru na odborima, među klubovima i u javnosti onda se vara. Rasprava je vođena ne 2 mjeseca, ne 2 godine. Rasprava je vođena godinama. I rješenja koja su predložena nisu rezultat niti samo ovog Koalicijskog sporazuma niti su rezultat preferencije političkih okolnosti koje postoje u Hrvatskoj i rasporeda političkih snaga. On je rezultat promišljanja toga kako da se članak 15. Ustava stavak treći Ustava Republike Hrvatske koji manjinama pored općeg biračkog prava jamči i posebno biračko pravo kako da se taj članak konačno počne realizirati. Kako da se prekine nezakonita praksa da ako koristiš posebno biračko pravo moraš se odreći i općeg biračkog prava i obrnuto. Ako koristiš opće biračko pravo da se moraš odreći posebnog biračkog prava što je bilo nezakonito. Mislite da je bilo jednostavno uvjeriti sve faktore na političkoj sceni uključujući i naše koalicijske partnere u HDZ-u da prihvate tu promjenu. Nije. Ali smo došli do toga jer je bila neminovnost da se to prihvati. A što se tiče predstavnika srpske zajednice, najprije je bio prigovor da su srpski zastupnici eto Srbe lišili toga što neće imati i oni dvostruko pravo glasa. Taj prigovor naravno je drven jer jako se dobro zna da ukoliko bi se i za Srbe u Republici Hrvatskoj, s obzirom na broj birača Srba primijenio isti kriterij kao i na manjine do 1 i po posto, da bi to u ozbiljnom smislu te riječi blokiralo raspravu o tome kako se rukovoditi sa predstavništvom dijaspore i da li je potrebno da se taj, ti mandati ograniče, kao što mi smatramo da je i kao što se postiglo da je, i s druge strane kako da ti glasovi Srba ne poremete odnose između ključnih političkih grupacija u Hrvatskoj s desne i sa lijeve strane. I našli smo rješenje koje je dobro i za odnose između političkih stranaka i koje je dobro kao predstavništvo Srba. Zaštićena su tri mandata koja su po ustavnom zakonu bila najveća granica do koje se moglo doći, ili najveći broj do kojeg se moglo doći, a sad je postignuto da bude najniži broj od kojeg se polazi. Dakle najmanje što mogu imati. I drugo, postignuto je da može biti više mandata, nego li je to zajamčeno bilo dosadašnjom praksom i nego li što je to slučaj sa zajamčenim mandatima. I tu sad dolazimo do pitanja koje neki osporavaju. A to je činjenica da će se mandati osiguravati po dva kriterija, po kriteriju redovnog postupka u izbornim jedinicama, a to znači da će stranačke ili nezavisne liste srpske nacionalne manjine moći svoje kandidate, odnosno svoje zastupnike birati u redovnim izbornim jedinicama kao i sve druge političke stranke. I ukoliko prođu prag od 5% imat će redovan mandat, i za taj mandat će vrijediti onda kriterij proporcionalnosti, i za taj mandat će vrijediti kriterij …/Ne razumije se./… izračuna. A za mandat zajamčeni, za tri zajamčena mandata vrijedit će onaj kriterij koji je vrijedio do sada, a to je većinski princip. Oni koji znaju '92., '95. godinu smo također imali dva sistema, imali smo izbor po stranačkim listama, i imali smo izbor po izbornim jedinicama. U jednom slučaju je bio proporcionalan sistem, u drugom slučaju je bio većinski sistem. Mi ne predlažemo ništa drugo nego ono što je bilo, što je bilo pri izboru manjinskih zastupnika, u manjinskim izbornim jedinicama, i ono što je bilo do sada u slučaju prakse biranja na osnovi dva biračka kriterija, odnosno dva izborna kriterija. To je ono što smatramo da je sasvim u skladu i sa dosadašnjom praksom i sa modelima izbornim koji bi mogli biti na snazi. Drugo, što se tiče kolegice i kolege ova tri zajamčena mandata, mi razumijemo da mogu postojati ljudi koji će smatrati da ovdje postoji povlaštenost ove ili one stranačke liste, ili kao što je kolega Bauk u svojoj jeziku dosjetke kazao premijski mandati. Kolega Bauk, u svoja tri mandata jako dobro znam da to što radim nije nikakva premija ni za mene, niti za mnoge druge koji su u vezi samnom. Bilo bi vam bolje da govorite o nečem drugom, a ne o tome da je ovo što ja radim i što rade moji kolege zastupnici premijski posao, jer ako postoji neki posao u ovom Saboru koji bi netko mogao raditi i koji bi se mogao nazvati premijom, sasvim je sigurno da mandat, da se radi posao zastupanja Srba u Hrvatskoj nije premijski mandat, a vi ćete ocijeniti i vama će biti na čast da vidite je li to tako ili nije. A što se tiče tri mandata, ja dopuštam da se o ovome naravno vodi rasprava i treba biti vođena rasprava, ali mi je teško razumjeti da netko tko se manjinskom problematikom bavi od trena do trena, od situacije do situacije, od momenta kad treba napasti neku manjinsku stranku do izbora, a ne bavi se svaki dan i nije mu to temeljni mandat, bolje razumije i bolje zna što treba ili što je dobro za manjinsku zajednicu nego oni koji to rade. Kolegice i kolege, fragmentacija tri zajamčena mandata je nešto što mi ne možemo dopustiti. Fragmentacija ova tri mandata nije demokratski doprinos predstavljanju manjina, a nije ni demokratski doprinos ukupnoj demokraciji u Republici Hrvatskoj, nego otvara prostor za manipulaciju, otvara prostor za to da netko može tko uopće ne pripada manjini skupiti 14 predstavnika manjina, sponzorirati takvu listu, i doći do potrebnoga broja da bi osvojio jedan mandat. Mi to nećemo dopustiti. To nema veze sa SDSS-om. Nikakve veze sa SDSS-om, jer to koliko je nama godina trebalo da stvorimo SDSS, toliko godina može trebati nekom drugom da stvori bolju stranku od SDSS-a. I svatko tko se želi upustiti u takav posao dobro je došao, ali to da se preko noći fragmentiraju mandati i osporava ono što je godinama stvarano sasvim je sigurno da nije nešto što mi možemo prihvatiti kao dobro rješenje, bilo za predstavništvo manjina, bilo za demokraciju. A sad mi dozvolite da kažem nekoliko riječi o politici dosjetke, bez obzira da li je riječ o kvalificiranju ovih mandata, bez obzira da li je riječ o tome da se ovo rješenje naziva političkom korupcijom i bez obzira da li je riječ o tome da se ovo rješenje naziva političkim torbarenjem.

jer bi bilo ispod moje časti da o tome govorim. Ako sve ono što smo do sada govorili i ono u što vjerujemo da ćemo ubuduće reći nije bio dovoljan prilog tome do koje mjere je nama stalo do unapređenja međuetničkih odnosa i do unapređenja političke demokracije u Hrvatskoj, onda naravno neće biti dovoljno ni da to danas ovdje kažem, pa iz tog razloga to neću činiti. Ali, ukoliko netko misli da se demokracija

da se demokracija treba braniti od boljega ostvarivanja prava manjina u RH i ako i ako netko misli da svi drugi imaju pravo na sporazume, a da pripadnici manjina nemaju pravo sporazumjeti se oko toga što misle da je najbolje za uređenje njihovog položaja onda je u nesporazumu sa tim kako se razumije demokratska igra. Ali, ako nas netko misli optuživati da destabiliziramo demokraciju kao što su nas neki '90-ih optuživali da destabiliziramo državu taj onda ulazi u zonu govora antimanjinskog, korištenja antimanjiskog jezika. **Jarnjak, Imamo 4 ispravka netočnih navoda. Prvo je uvaženi zastupnik Arsen Bauk, izvolite. **Bauk, Arsen (SDP)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Ispravljam 2 netočna navoda. Prvi je da je izraz premijski sustav dosjetka. To je netočan navod. Izraz premijski sustav koristi se u teoriji izbornih sustava kao opis onog sustava u kojemu se relativnom većinom dobivaju svi mandati ili jedna nagrada ili premija u mandatima što je upravo predloženo u ovome zakonu. On se razlikuje od većinskog sustava gdje postoje izborne jedinice i gdje pobjeđuje onaj koji ima najveći broj glasova, a razlikuje se i od blokovskog sustava koji je dosad bio u izborima, dakle za pripadnike srpske nacionalne manjine gdje se nije glasalo za listu ili za kandidata nego za blok od 3 kandidata. Prema tome, većinski sustav nije bio nikada, odnosno nije bio u zadnja 2 mandata. Sada je blokovski sustav, a predlaže se premijski sustav. I to nije nikakva dosjetka. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Željko Jovanović. Izvolite. **Jovanović, Željko (SDP)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Dio navoda netočnog, kolege Pupovca, ispravio je kolega Bauk, dakle i ja ispravljam netočni navod kolege Pupovca da je kolega Bauk u ime kluba SDP-a iznio dosjetku. Kolega Bauk iznio je ozbiljan prigovor kojim klub SDP-a želi ukazati da Izborni zakon koji se donosi u ovoj sabornici mora biti najdemokratičnije rješenje. SDP apsolutno pozdravlja donošenje ovog zakona, ali smatra da je rješenje kojim se daje ekskluzivno pravo na temelju nerecipročnog, razmjernog broja glasova ostvarenih u izborima nije demokratsko rješenje te da nijedna stranka ne može imati ekskluzivno pravo da zastupa pripadnike bilo koje manjine. Stoga, mi kao klub ne možemo podržati ovako rješenje jer ono pokazuje na političku korupciju kojem se SDSS-u naplaćuje slijepa poslušnost ovoj vladajućoj koaliciji. Zahvaljujem. Ispravak netočnog navoda, uvažena zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. Pa netočno je i neprihvatljivo što je izjavio kolega Pupovac mi nećemo dopustiti fragmentaciju mandata. Nema političke stranke niti je smije biti u Hrvatskoj koja to može za sebe ustvrditi i koja se može tako ponašati. Ni u namjeri ni na temelju zakona. O tome da li će biti fragmentacije ili kumulacije mandata odlučuju građani na izborima. Bilo oni Hrvati, bilo oni Srbi, bilo pripadnici bilo koje manjine. Jednako tako nije točno da mi kažemo da je premijski posao zastupati manjine. Znamo da je to vrlo težak posao, znamo da je zastupati različitost i manjine bilo kakvog oblika i sadržaja mukotrpan i težak posao, još dan danas u Hrvatskoj. Da ne spominjemo ratno vrijeme. Ali, SDP se nikada nije skrivao ni u ratu ni sada iza bilo kakvih lista. Hvala lijepa. Ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Ivan Hanžek. Izvolite. **Hanžek, Ivan (SDP)** Ja moram ispraviti uvaženog kolegu Pupovca u jednoj činjenici koja apsolutno vjerujem da stoji i široj javnosti je poznato. Srpska demokratska stranka ne može i nije ekskluzivni zastupnik Srba u Hrvatskoj, ali neki iz te stranke 18-ak godina žele biti novi Pribičević. Pokojni Franjo Tuđman nije ga želio prihvatiti kao novog Pribičevića, ali očito da je sad uspio u tome.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 Poštovani gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, uvažena gospodo zastupnici. Pa eto slažem se, a i ne slažem se sa nekim dijelovima gospodina Pupovca. Slažem se da nije bilo manjinskih zastupnika građanima Srbima, Talijanima, Česima, Romima itd., znači manjinama, bilo bi apsolutno puno teže. Ni ovako im nije lako, ali bez tih zastupnika u Saboru sigurno bi im bilo teže. Neću reći da bi se izgubio sam spomen na građane manjinske nacionalnosti ili manjinskih nacionalnosti zakon, Ustav bi iz zasigurno navodio, ali gotovo bih se usudio reći da u njima van IDS-a teško za ovom govornicom, pa neka me netko ispravi, teško da bi itko progovarao. Utoliko zastupati manjine '92., '93., '95. zasigurno nije bila premija. Premija je možda ući u Sabor sa 300 glasova, a premija možda i jeste sa jednim glasom dobiti sve mandate. Međutim, da se vratim ja na sam zakon, tzv. načelo kako ga mi nekako krstimo "pozitivne diskriminacije" ili dvostrukog prava glasa za predstavnike u ovom zakonu malih manjina apsolutno treba podržati. Treba to podržati iz barem 3 razloga. Treba podržati zbog novog Ustava, treba podržati da se predstavnici manjinskih zajednica u ovoj zemlji konačno mogu deklarirati, da se mogu svojim imenom nazivati i da se, treće, prestane kažnjavati one političke stranke koje najdosljednije brane položaj manjina. Segregiralo se, kao što netko kaže, takvom jednom politikom i manjine, ali se bogami takvom jednom politikom segregiralo i stranke koje skrbe o manjinama. U apartheidu nisu bili kao što je rekao gospodin Bauk samo predstavnici manjina nego u apartheidu su pod navodnicima bile i te stranke koje su skrbile o manjinama. Ako ste vi branili taj položaj, znači članova manjinske zajednice sa kojima ste dijelili i dobro i zlo. Ako ste se zauzimali da se mogu građani u vašoj sredini deklarirati svojim manjinskim imenom ako ste te manjine pomagali, ako ste ih štitili, ako ste ih zastupali, ako ste ih branili, ako ste ih potpomagali, onda ste bili kažnjavani na izborima zamislite ne od tih manjina, nego od zakona koji je onemogućavao da predstavnici tih manjinskih naroda Republike Hrvatske glasaju za te liste. To je bila svjesna politika HDZ-a, do 92. do narednih izbora. Zanimljivo je da su predstavnici mogli glasati za liste na svim lokalnim izborima ali nisu mogli glasati na parlamentarnim izborima. izborima. Sada se ovakvim prijedlogom ovakvog zakona ta nepravda otklanja i ja mislim da je to apsolutno u redu kod tzv. malih manjina. E kod Srpske zajednice u Hrvatskoj ili manjine ja se slažem da je ovdje na djelu jedan nastavak dogovora na relaciji kao što je Arsen rekao HDZ-a i SDSS-a. Imamo članak 5. ovog Zakona, nacionalnim manjinama koje na dan stupanja na snagu Ustavnog zakona o izmjenama i dopunama Ustavnoga zakona znači u stanovništvu Republike Hrvatske s više od 1,5% stanovnika jamči se najmanje tri zastupnička mjesta pripadnika te manjine u Saboru. I onda jasno imamo ovaj članak 10. gdje se vidi da onaj tko dobije glas više de facto dobija sve mandate. To konkretno znači da ako Lista A dobije 15 tisuća glasova, a lista C 14999 glasova sve nosi ona lista, znači sva tri mandata koja je dobila glas više. To zasigurno za mnoge nije fer, to će netko reći da je trgovina, da je to diskriminacija unutar samoga Srpskog korpusa. Kod drugih manjina zbog većinskog sustava tu sigurno nema problema, ali ovdje je na djelu getoiziranje zajednice, nego ću to nazvati trgovina na Sanaderov način nakon Sanadera. Sanadera nema, pa čiji je ovaj uradak. Ovo je trgovina koja se rijetko viđa. Dezavuira pozitivno načelo tzv. malih manjina, jer ovo načelo o dvostrukom pravu glasa, "dvostrukom pravu glasa", da se ne ne segregira stranke koje ne zastupaju manjine apsolutno je pošteno. Zašto sam rekao da je ovo neka vrst trgovine? Zato jer logično svatko nagrađuje onoga tko ga je podržao pa se može dogoditi da glasujući za ovu listu predstavnici manjina direktno glasaju za HDZ. Ne zbog toga što će to netko željeti već zbog toga što vodstvo tih stranaka se to može na kraju odraditi. Točno mogu glasati za bilo koju takvu opciju, pa ona može isto tako uzeti sve, zašto bi to uvijek bila SDSS iako je za očekivati da ti mandati idu upravo njihovim kandidatima. Nikada jasno, Srbi neće direktno dati glas za HDZ ali ovako ne znam što može biti. Još jedanput načelo znači pozitivne diskriminacije je potpuno u redu, to je civilizacijski korektno. Malo zemalja u svijetu usuđujem se kazati ima ili poznaje mogućnost da predstavnici manjinskih zajednica u Hrvatskoj, u njihovim zemljama budu direktno birane. Hrvatska to načelo poznaje od 92. doduše od 92. godine sve do novih lokalnih izbora svjesno se kažnjavalo one koji su brinuli o položaju manjina, tako da tako da ajde u tom dijelu ispravak ili izmjenu ovog Zakona treba podržati. Trebalo je gospodo zasigurno puno ljudskog dostojanstva, prkosa, 93. ugraditi odredbe u Statut županije Istarske o dvojezičnosti ili 92. u vrijeme nekih događaja u Bosni reći svi su dobrodošli ili kada su na tisuće ljudi napuštali srpske nacionalnosti, mnoge gradove u Hrvatskoj, ponosim se time što gotovo nitko nije napustio Istru. Prema tome, što je trebala biti bit zakona. Znači, ispravljanje nepravde prema onima koji su možda o manjinama više skrbili nego o samima sebi, prestanak jedne segregacije i ne ići ispod postojećeg statusa da se biraju i manjinski zastupnici, ali rekoh pozadina zakona je u sljedećem, vezati zastupnike Srbe uz HDZ i nastaviti trgovati sa ostalim manjinskim zastupnicima te osigurati za sebe glasove dijaspore. Jasno manjinski zastupnici će pretpostavljam držati stranu i budućoj vladajućoj većini. To su na neki način sami inaugurirali, odbacili su ideologiju, vezali su se uz vlast, to je ok, ne mora to biti loše, iako slažem se to uvijek nije ni pošteno. Neću reći da su manjinski zastupnici bili privilegirani, ali strategija biti uvijek uz vlast i podržavati vlast, a ne vidjeti kamo ta vlast vodi zemlju, ponekad nije bio ispravan odabir. dvostruko pravo glasa za male manjine je apsolutno pošteno. Jamstvo srpskoj stranci sa glasom više sva tri mjesta sigurno neće biti dobro primljena ni unutar te zajednice. Jasno je da bi u ovoj zemlji trebalo i rekapitulirati kako da kažem položaj manjina, to će biti jasno gotovo nemoguće, tj. vidjeti što je sve za te zajednice učinjeno u periodu od zadnjih 20 godina tj. što nije učinjeno, u Hrvatskoj znam da će gro građana odmah reći oni iz Beograda su razorili Vukovar, pucali po Osijeku, po Gospiću itd., u Srbiji će reći 250 tisuća Srba je napustilo Hrvatsku, spomenut će Merčepa, Hanđar diviziju itd., a ja kažem i jedno i drugo treba procesuirati ali dajmo nastavimo živjeti zajedno kao ljudi. Da se poštujemo, da se uvažavamo, da se respektiramo, a zločince ako ih je i s jedne i druge strane ostalo na slobodi da ih odstranimo iz naših zajednica. Puno je znači toga za učiniti, riješiti stanarsko pravo povratak u HRvatsku, u Banja Luku, u Vojvodinu itd. i ovaj zakon slažem se ima jedan prvorazredni, politički možda možda i politikanski netko će reći racio za prvi dio nije sporan, treba ga podržati. Vidimo da gotovo malo tko ili nitko nije govorio ni o dijaspori, znači to je nekako prošlo prihvaćeno nakon izmjena isto kao jedan neću reći civilizacijski iskorak, ali ajde recimo nastavak dosadašnje prakse ali kod načela kada je riječ o ovom zakonu uzmi ili ostavi IDS će normalno uzeti ovo što se nudi, jer smo stranka koja je dosadašnjim izbornim sustavom najviše bila kažnjavanja. Ono što me isto tako vrijeđa

nema pravo getoizirati parlamentarni život u RH. A takvom svojom politikom već su doveli do toga da im se Dnevnik uopće ne gleda. **Jarnjak, Ivan Nemojte to raditi. Ja bih molio da se držimo teme i da ne iskorištavamo ovu govornicu u nešto što nema veze sa dnevnim redom o kojem se raspravlja. Imamo jedan ispravak netočnog navoda. To je uvaženi zastupnik Krunoslav Markovinović. Izvolite. **Markovinović, Krunoslav (HDZ)** Ma evo moram reagirati na ovo što priča kolega, a posebno je netočno što veli da nije dobro da su manjinski zastupnici uz vlast. koju korist mogu manjinski zastupnici napraviti u oporbi. Ovako mogu braniti interese svojih birača i ja mislim da ih dobro brane i da su lojalni. A druga stvar je što IDS ne može ni u jednoj vlasti izdržati dulje od 3 mjeseca. Ali to je specifičnost stranke. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Idemo dalje sa raspravom po klubovima. U ime kluba HDSSB-a uvaženi zastupnik Dinko Burić. Izvolite.

Postoje razne vrste diskriminacije. U svrhu suzbijanja svakog oblika diskriminacije HRvatski sabor je donio i Zakon o suzbijanju diskriminacije kojim se osigurava jednakopravnost svih građana RH u svakom pogledu. jasno uz određene zakonom definirane iznimke pa i u pogledu mogućnosti ostvarivanja svojih nacionalnih prava, ali i prava na ostvarivanje svojih političkih uvjerenja i mogućnosti političkog djelovanja u Hrvatskoj. Dakle, u Hrvatskoj postoji pravni okvir koji jamči svim svojim građanima i većinskom hrvatskom narodu i svim pripadnicima nacionalnih manjina jednake mogućnosti ostvarivanja svakog ljudskog prava. Poštivanje manjinskih prava u RH nije ne treba i ne smije biti upitno ni za koga. Ali što će nam ovakav zakon koji je danas pred nama? Što će RH zakon koji sam po sebi znači u najbolju ruku trostruku diskriminaciju? Prvo, stavljanje u nepovoljniji položaj pripadnika same Srpske nacionalne zajednice kada je u pitanju pripadnost nekoj od političkoj stranaka koje zastupaju interese Srpske manjine. Drugo, stavljanje u neravnopravan položaj pripadnika hrvatskog naroda u dijaspori. I treće, stavljanje u nepovoljniji položaj čak i pripadnika većinskog hrvatskog naroda u samoj RH. O prvoj O prvoj vrsti diskriminacije neću trošiti previše vremena, jer je to stvar same Srpske nacionalne zajednice i nitko se ne treba miješati u to kako će biti uređeni odnosi između različitih političkih grupacija unutar bilo koje pa tako i unutar Srpske manjine. Druga vrsta diskriminacije. Ovaj zakon je za nas u HDSSB-u neprihvatljiv jer je diskriminirajući za hrvatski naroda, kako u Hrvatskoj tako i u dijaspori. Kada se raspravljalo o izboru zastupnika iz hrvatske dijaspore tada je Vlada Republike Hrvatske na čelu s HDZ-om bez značajnijeg otpora popustila zahtjevima ne samo SDSS-a, već i SDP-a. Sasvim je normalno izgleda za ovu Vladu da Hrvati iz dijaspore bez čije pomoći Hrvatske države ne bi niti bilo u Hrvatskom saboru imaju 3 zastupnika, a oni koji su razarali Hrvatsku državu imaju 3 a vjerojatno i 4 zastupnika. To je normalno ovoj Vladi, ali nama nije normalno. I treća vrsta diskriminacije, većina zakonskih rješenja ove Vlade Republike Hrvatske kada je u pitanju politika prema Srpskoj nacionalnoj zajednici u Hrvatskoj plod je poslušničke politike vladajućeg HDZ-a prema zahtjevima raznih međunarodnih čimbenika. Hrvatska je postala svojevrsni poligon za isprobavanje do sada u svijetu ne zabilježenih manjinskih prava pogotovo kada su u pitanju prava Srba u Hrvatskoj. Ovakva prava kakva se traže za Srpsku nacionalnu zajednicu u Hrvatskoj ima malo koja manjina u svijetu, ako je uopće ima, a pogotovo ih nema neka manjina koja je započela i vodila rat i počinila takva zvjerstva kakva su pobunjeni Srbi učinili protiv države u kojoj su živjeli i u kojoj i danas žive. I nakon što im je sve oprošteno, zahvaljujući Zakonu o oprostu umjesto zahvale traži se još. Zar i kruha preko pogače, zar nije dosta biti jednak? Zar se mora biti jednakiji i od drugih nacionalnih manjina ali i od većinskog hrvatskog naroda kako onog u dijaspori tako i onoga koji živi samoj Hrvatskoj. A ne smijemo niti pomisliti koliko i kakva bi prava imali Hrvati da je kojim slučajem Domovinski rat završio drugačije. Izgubila se ta prava na nekom novom Križnom putu, a nebrojene jame i vrtače vjerojatno bi se opet napunile tim i takvim hrvatskim pravima. A vama gospodo iz SDSS-a nije dovoljno ni ovo što danas imate. Kažem gospodo iz SDSS-a jer je jasno da je ovaj zakon pisan po vašem diktatu i rezultat je kapitulantske politike aktualne hrvatske vlasti. Zbog tri ruke zastupnika SDSS-a i ostanka još neko vrijeme na vlasti vladajući HDZ pristao je na sve ucjene pa i na ovu. A koji to međunarodni silnici imaju pravo Hrvatskoj naređivati bilo što kada je u pitanju odnos prema Srpskoj nacionalnoj manjini? Zar oni isti koji su vukovarskom krvniku Veselinu Šljivančaninu nedavno besramno smanjili i onako mizernu kaznu za pokolj 200 vukovarskih ranjenika? 10 godina zatvora za 200 ubijenih ranjenika? 10 godina ili 120 mjeseci ili 3 tisuće 650 dana za 200 ljudskih života? Zar jedan ljudski život vukovarskih hrvatskih mučenika vrijedi 18 dana zatvora? Pa više se dodijeli dana rada sa slobode za opće dobro za prekršaj kada na vrijeme ne platiš neku policijsku kaznu. Zar da naredbe, zapovijedi i naputke takvih trpimo? A desna ruka tom istom Šljivančaninu u ratom razorenom Vukovaru bio je Vojislav Stanimirović predsjednik stranke koja danas drži u šaci Vladu Republike Hrvatske.

i dalje uživa u saborskoj mirovini pa se čak i ruga nevinim vukovarskim žrtvama. A i nepismenom je jasno da je ovaj zakon napravljen samo zbog SDSS-a i sasvim je izvjesno da će dobiti i četvrtog zastupnika. Jer kad se budu izbori za Hrvatski sabor odvijali, budite uvjereni da će se dolaziti avionima i kamionima i autobusima i traktorima iz Srbije na glasovanje kako bi se prešao izborni prag i dobio i četvrti zastupnik. A onda će izbjegli Srbi, kada objave glasovanje onako usput, vjerojatno u Hrvatskoj kao i u cijelom svijetu kako je to objavljeno jučer u Beogradu, organizirati potpisivanje peticije kojom će zatražiti da Europska unija blokira ulazak Hrvatske u članstvo dok se god ne riješe njihovi zahtjevi. Pobunjeni Srbi u Domovinskom ratu jesu poraženi, ali bitku i dalje vode i mora se priznat uspješno jer i ne nailaze baš na neki veliki hrvatski otpor. Ovaj je prijedlog zakona diskriminirajući po našem mišljenju dakle i za Hrvate u Hrvatskoj, kako za pojedince tako i za političke stranke kojima oni ispunjavaju svoje političke potrebe. Po našem mišljenju diskriminirajući je i za hrvatske branitelje. Naime, ako političke stranke i birači Srpske nacionalne manjine, kako piše u članku 38. stavak 2. novog prijedloga mogu predlagati svoje kandidacijske liste u svih 10 izbornih jedinica s istim kandidatima na kandidacijskoj listi. Zašto ovo pravo ne bi mogle imati političke stranke i birači hrvatskog naroda, pa i predstavnici hrvatske braniteljske populacije. Zašto ne bismo izmijenili ovaj zakon jer o njemu pričamo, na način da i birači iz populacije hrvatskih branitelja mogu predlagati svoje kandidacijske liste u svih 10 izbornih jedinica, s istim kandidatima na kandidacijskoj listi. A te kandidate neka zajednički utvrde sami branitelji bilo putem svojih u druga, bilo na neki drugi demokratski način i nek se zakon izmijeni na način da tim kandidacijskim listama zastupljenost hrvatskih branitelja garantira odnosno jamči barem 6 do 8 izabranih zastupnika. Ako predstavnici Srpske nacionalne zajednice mogu imati ekskluzivno pravo na 3 do 4 zastupnika zašto hrvatski branitelji ne bi imali pravo imati barem dvostruko više. Ili možda netko misli da je to diskriminirajuće. Ako u Hrvatskom saboru mogu sjediti predstavnici pobunjenih Srba iz vremena početka Domovinskog rata onda još veće pravo na to imaju predstavnici onih koji su se njihovoj pobuni suprotstavili i zato podnijeli najveću žrtvu. A zato nije potrebno povećati ukupan broj zastupnika Hrvatskog sabora, može iz svake od 10 izbornih jedinica birati npr. 12, a ne 14 zastupnika pa će se čak i smanjiti ukupan broj zastupnika. I ne može nitko reći kako i tako u Hrvatskom saboru ima zastupnika koji su ujedno i hrvatski branitelji. To je točno, ali to su zastupnici sa stranačkih lista i oni prije svega moraju zastupati političke interese stranke koja ih je kandidirala, a ne samo populacije hrvatskih branitelja. Uostalom, da su nedavno ovdje sjedili ovako izabrani predstavnici hrvatskih branitelja, uvjeren sam da u Državnom proračunu za 2011. godinu ne bi bilo uzeto milijune kuna hrvatskim braniteljima i dato Zajedničkom vijeću općina Vukovar, već i za udovoljavanje i ostalih zahtjeva od strane zastupnika SDSS-a. Osim toga, predlažemo da se izmijeni ovaj zakon na način da se onemogući biti kandidatom, a kamoli zastupnikom u Hrvatskom saboru i svima onima koji su sudjelovali u oružanoj pobuni protiv Republike Hrvatske i koji su na bilo koji način bili uključeni u razaranje Hrvatske države i ubijanje Hrvata i ostalog nesrpskog stanovništva. Ovo se posebno odnosi na one koji su čak sudjelovali kao ministri ili drugi predstavnici u Vladi tzv. SAO krajine tijekom okupacije dijela teritorija Hrvatske. Ako svi ostali kandidati moraju imati dokaz o nekažnjavanju, onda i predstavnici Srpske nacionalne manjine koji se biraju na ovakav način trebaju imati dokaz o tome da na njih nije primijenjen Zakon o oprostu jer da je primijenjen možda bi bili i kažnjeni. Da konačno imamo i neke koristi od tog Zakona o oprostu. I na kraju, klub HDSSB-a iz gore iznijetih razloga neće podržati ovaj prijedlog zakona. No s obzirom na situaciju u kojoj nam se država nalazi nameće se potreba možda i za još nekim izmjenama i dopunama Zakona o izborima zastupnika u Sabor, evo zašto. Saborskim zastupnicima i članovima Vlade Republike Hrvatske nije se mnogo toga promijenilo u ovih 7 godina koliko su na vlasti. Plaće su za prosječnog hrvatskog građanina bile i ostale ogromne, stižu redovito ne u dan već u sat, privilegije su neznatno smanjene, ako si dio vladajuće većine ne moraš previše zamarati mozak jer ćeš i tako dobit na papiru kako za koju točku dnevnog reda trebaš dići ruku. Posljedica ovoga je da većina saborskih zastupnika, osobito vladajuće većine, vremenom izgubi osjećaj za stvarnost tako da im kuknjava naroda koji ih je svojim glasovima i poslao u Hrvatski sabor brzo čak počne ići na živce, a istih se sjete svake četiri godine. Ako predsjednik države može biti biran na dužnost samo dva puta, ako isto vrijedi i za neke druge značajne dužnosti u državnim tijelima i institucijama, zašto isto ne bi vrijedilo i za saborske zastupnike i članove Vlade Republike Hrvatske. Dva mandata i dosta, natrag na posao, u stvaran život pa ako si i stekao prava na neke povlastice npr. povlaštenu mirovinu nju ostvari kao i ostali građani, u istoj starosnoj i radnoj dobi. A do tada radi kao i svi ostali građani Republike Hrvatske i za istu plaću i pod istim uvjetima. I nitko nije nezamjenjiv pa ma što bilo tko mislio o sebi i o svom neponovljivom majstorstvu. Bilo je, ima i bit će i mudrijih i lukavijih u hrvatskome narodu od umišljenih mudraca i lisaca. Zato predlažemo da se ovaj zakon izmijeni na način da se trajanje zastupničkog mandata i sudjelovanja u Vladi Hrvatske ograniči na maksimalno dva mandata po 4 godine. Za mnoge iz danas još uvijek vladajuće koalicije bilo bi najbolje da nisu bili čak niti jednog dana ovdje gdje su bili. Najbolje bi to bilo i za njih i za državu u cjelini jer mnogi od njih danas bi bili sa svojim porodicama na slobodi, a država nam ne bi bila opelješena kao iz priče o Ali Babi i 40 hajduka, samo što ih nije bilo 40… **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Uvaženi

a ja smatram da je zastupnik upravo vrijeđao hrvatski narod na način da vrijeđa nacionalne manjine što je isto stavak 215. Smatram da je to mogao napravit bar radi onih branitelja srpske nacionalne manjine koji su poginuli u našim redovima. Prema tome, nema smisla generalizirat niti na taj način se odnosit prema pripadnicima nacionalne manjine u Hrvatskoj i generalizirat i govorit da su svi oni odgovorni za zločine. Hvala lijepa. Upozoravao sam ga u nekoliko navrata, prema tome. I sad imamo nekoliko ispravaka netočnih navoda prvi je uvaženi zastupnik Arsen Bauk. Izvolite. **Bauk, Arsen (SDP)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Ispravljam netočan navod kolege Burića

manjinama ima recimo u Republici Sloveniji gdje pripadnici talijanske i mađarske manjine osim općeg prava glasa izabiru svoje predstavnike u slovenski Parlament. Pravo na posebnu zastupljenost mimo izbornog praga nekih nacionalnih manjina primjerice Njemačke u Italiji i drugih imaju one stranke tih manjina koje ne ostvare izborni prag od 2% ali ostvare dovoljan broj glasova da imaju pravo na zastupnika sukladno broju mandata i Izbornom zakonu

Dakle, povreda članka 209. jer je uvaženi zastupnik gospodin Bauk govorio o nečemu što ja nisam govorio i ako ste dobro slušali gospodine Bauk nisam rekao da nigdje u svijetu ne postoje ovakva prava nego da malo gdje u svijetu postoje ovakva prava kakva postoje u

Ma molim vas uvaženi zastupniče! Nemojte dobacivati iz klupe. Nemojte to raditi. Idemo dalje. Imamo ispravak netočnog navoda uvaženi zastupnik Mile Horvat. Izvolite. Zahvaljujem se gospodine potpredsjedniče. Dakle, ja bih ovdje mogao ispravljati cijeli niz netočnih navoda. Kolega Burić, ja ću samo reći sljedeće. Dakle, nekorektno je kolega Buriću što niz navrata uporno pokušavate na imenu doktora Stanimirovića graditi nekakav politički rejting u ovome zakonodavnom tijelu. Gospodin Vojislav Stanimirović nije osuđen čovjek on je još uvijek nekažnjavan, nije čak ni osumnjičen. I ako smo legalisti u ovome zakonodavnom Domu i poštujemo pravilo da su svi nevini dok im se ne dokaže nekakva krivnja ili se ne osude u tom smislu molim vas da o tome vodite računa. A vama gospodine potpredsjedniče bih sugerirao da energičnije zaštitite ime i ličnost predsjednika parlamentarne stranke, Čuli ste kako se vodi sjednica. Opet povreda Poslovnika u vezi čega? **Burić, Dinko (HDSSB)** Da, povreda Poslovnika ponovo po članku 209. jer uvaženi zastupnik Mile Horvat opet govori o nečemu što ja nisam pričao. Gospodine Horvat, doktor Stanimirović nije osuđen to svi znamo

Imamo ispravak netočnog navoda uvaženi zastupnik Damir Kajin. Uvaženi zastupniče što vi ispravljate? Hvala lijepa. Ne ispravljate ništa./... Ovu Obavještavam da je sukladno članku 207. stavak 2. Poslovnika isteklo vrijeme u 10,44 za prijavu rasprave u trajanju od 10 minuta. Hvala lijepa. Idemo dalje sa raspravom po klubovima. U ime kluba nacionalnih manjina uvaženi zastupnik Furio Radin. Izvolite. Hvala lijepa. Teško je za klub nacionalnih manjina slušati pojedine rasprave, ali neće se na njih odnositi jer je tako najbolje. Nacionalne manjine od kada postoji ovaj višestranački Sabor uvijek su same izborile Izborni zakon po kojem će biti izabrane u hrvatski Parlament. Uvijek su to radile same. Uvijek je bilo napetosti, uvijek je bilo polemika kako sa vladajućom strankom ili koalicijom, tako i sa oporbom. A sada malo poučene povijesti, jer ja mislim da nje fali i da nije se dovoljno reklo o tome kako su bile zastupljene nekad nacionalne manjine u Saboru, koliko i koliko danas. Već 1992. manjine koje tada nisu bile predstavljene u Saboru sazvane su u Sabor i vodila se jedna žustra rasprava polazeći od tek donešenog Ustavnog zakona o ljudskim pravima i o pravima nacionalnih manjina. Kajin molim te! Ta rasprava je rezultirala jednim modelom. Od pet zastupnika manjina i čujte malo gospodine Buriću 13 zastupnika srpske manjine, 13. Nakon izbora netko se još sjeća vodila se prava i prva trgovina stranaka sa srpskim zastupnicima, ali prava trgovina. Ne pregovori oko ljudskih prava koji se vrše danas i koje netko uporno instrumentalno naziva trgovinom, korupcijom ili ne znam ja kako. Lako je upotrijebiti teške riječi, teško ih je povući poslije. Jedna trgovina tada po principu tko će manje, a netko će više dobiti. Jedna sramota koja u kolektivnom pamćenju svih koji drže do ljudskih prava neka kolektivna koja se drži ljudskih prava, neke stranke neće nikada osloboditi. Neke stranke neće se nikad osloboditi takve sramote. Još se danas kad se sjećam takve trgovine tada je bila negativna trgovina. Sram me je toga se sjećati. Kao što ćemo se uvijek sjetiti trenutka mjesec dana nakon "Oluje" kada je broj zastupnika Srpske nacionalne zajednice od 13 pao na 3 i kada 1999. godine od 3 pao na 1, a broj zastupnika malih nacionalnih manjina od 5 na 4. Ja sam bio ovdje pa se sjećam. A bio sam ovdje gospodine Buriću ne zato da gledam hodnike, nego upravo zato da bih se danas sjećao. Jasna u našoj percepciji je i borba koja se vodila početkom 3. tisućljeća, kada je tadašnja koalicija na vlasti pokušala nam oduzeti neposredno predstavništvo u Saboru, utopiti nas u stranke, oduzeti nam autonomiju i pretvoriti nas u poslušnike. Još danas u ovom Parlamentu ima onih koji se sa nostalgijom sjećaju te mogućnosti koja bi uništila nas kao političku činjenicu. Samo ministar Gvozden Flego tada je stao u našu obranu u Vladi, i hvala mu danas zbog toga. Naravno nismo mogli dopustiti da nas se uništi i bitka se vodila u ovom Saboru, ne dirajući oružja, ne samo visokim tonovima i teškim riječima, već i otvorenim prijetnjama. Takvo je to bilo vrijeme. Na kraju tadašnji premijer je izjavio neće im pomoći ni Rim, ni Beograd, mi nećemo promijeniti stav. I promijenio ga je nakon toga. Ne zbog mišljenja Rima ili Beograda, koji nisu imali nikakvo mišljenje o tome, već zbog toga što nam je tadašnja oporba pružila ruku i mi je prihvatili kao što svaki utopljenik radi. To je povijest. Da je prošao Račanov i Arlovićev model, danas bi bilo sve lakše, nitko nas ne bi pitao razne centrale bi se sastajale i odlučivale o nama. Ali nije tako, jer se danas nalazimo pred jednom sasvim novom situacijom da nas koalicija na vlasti nakon porođajnih muka podržava, i oporba, nadam se dio oporbe, već se vidi dio oporbe, osporava model koji nudimo, jer zapravo osporavajući jedan dio modela osporava se cjelokupni model. Pogledajmo malo sada taj model koji se osporava u dijelu koji se nikada nije dovodilo u pitanje i prihvaća u dijelu koji se do sada nikad nije prihvaćalo, jer se sada dodatno pogrdno nazvano dvostruko pravo glasa objeručke prihvaća, zaboravljajući da je bio …/Ne razumije se./… prezren i izrugivan 20 godina. Dok se većinski sustav za srpsku nacionalnu zajednicu koji je uvijek bio prihvaćen danas odlučno odbacuje izmišljajući modele koji su identični onima koji su ih jednako snažnim argumentima samo prije nekoliko mjeseci odbačeni za dijasporu, isti argumenti, koji smo reducirali na tri uzgred rečeno proizvoljno, time da se tada tzv. struka nije oglasila, što govori o političkoj pravno i političkoj znanosti u našoj zemlji. Taj većinski sustav se naziva premijskim i kaže se da je to sustav nagrađivan neviđen u Hrvatskoj, time da naravno nitko se ne usudi reći da je premijski sustav odavno uveden u Hrvatskoj, kao i u gotovo svim zemljama koje koriste proporcionalni sustav sa senzusom, i takvo se nagrađivanje zove Dontova metoda koja raspodjeljuje glasove onima koji ih nikad nisu dobili od glasača. To je činjenica. A zašto ih se raspodjeljuje? Da bi ih se oslobodili malih, pod navodnicima, nepotrebnih stranaka. I zato da ovaj većinski sustav za Srbe nagrađuje oni koji su pobjednici na nacionalnom nivou, i da to se radi djelomično zbog toga što se želi onemogućiti uplitanje kripto nezavisnih listi u ovom kontekstu, ali barem što se mene tiče, što je bitnije da bi se spriječila fragmentacija jedne manjine u Saboru. Jer ja se sjećam kada su tri srpska zastupnika u Saboru bila podijeljena u tri opcije, što je to značilo za njih, ali i za ostale nacionalne manjine, i sjećam se kako je to izgledalo, tamo smo sjedili. Da dragi zastupnici, dragi kolege, pitanje koje mi postavljamo je političko i to nije novina. Nacionalne manjine u Hrvatskom saboru žele biti politički relevantan faktor kojim velike stranke ne mogu manipulirati, jer je to jedini način da zastupamo naša prava. 20 godina bitka se vodi oko te činjenice i vodit će se još. To nije nikakva novost. Tko je o manjinama govorio u ovom Saboru ako ne njihovi zastupnici. Ne sporim da s vremena na vrijeme vidim neke zastupnike ovdje i govore, neki zastupnici su govorili i to pozitivno o nacionalnim manjinama, ali teret manjinske problematike nose sami zastupnici nacionalnih manjina. kako je 70% Srba glasalo za stranku, jedan pristojan dio za vašu stranku, kada se sustavno vodila rasprava o nacionalnim manjina s ovih klupa. činjenicu biste trebali prihvatiti da je jedan dio Srba glasovalo za vas, pa govoriti o srpskoj problematici. Ono malo puta kada se u ovom Saboru govorilo o toj problematici, govorilo bi se da bi se nešto osporavalo. Ja ne dovodim u pitanje da o bilo kojoj problematici netko može imati drugačije mišljenje od našeg i od mojeg, ali dozvolite da vam kažem da je pristup današnje, dobrog dijela današnje oporbe često dalek od potreba manjina. To podcrtam, i to dozvoljavam da imate drugačije mišljenje o tome, jer nisam od onih koji misle da imamo monopolna mišljenja. Imamo različito mišljenje o tome. Preskačem stvari koje bi mogle izazvati polemike u ovom Saboru, jer nije mi do polemike. Želim međutim reći da kada se u ovom Saboru upotrebljavaju teške riječi, po novim treba paziti da te riječi ostaju, jer su riječi teže od kamena Nisu svi kratkoga pamćenja u politici, nikada ne znate kada, kako i na koji način će se u bliskoj ili dalekoj budućnosti razgovarati, pregovarati, i oporba vaša tada će to nazvati trgovinom, a trgovina neće biti nego pregovori. I zato gospodo zastupnici, dragi kolege, mi zastupnici nacionalnih manjina od ispod 1 i pol posto u ime, u čije ime ja govorim ovdje, a govorim kao što znate i u ovom klubu su zastupnici klubu su zastupnici srpske nacionalne manjine zastupljeni, pa i u njihovo ime, podržat ćemo ovaj zakon jer uvodi dodatno pravo glasa, koji nama zastupnicima nacionalnih manjina ne daje ništa više, netko će čak i izgubiti zbog te činjenice izbore, a to nam je rečeno od dobronamjernih zastupnika, jer pogledajte vi ćete, možda netko od vas će izgubiti izbore zato što sad imate drugačiju populaciju koja glasa za vas, ali on je pravedan na vrijednosnoj …/Ne Ne žele ga imati zastupnici nacionalnih manjina, neki ga uopće ne žele imati. To vam kažem ovdje i neću to, i to ću uvijek osporavati da sam rekao, ali ga žele pripadnici nacionalnih manjina. Pripadnici nacionalnih manjina se osjećaju oštećeni ako ne mogu glasati i etnički, i politički. Zašto oštećeni? Zato što im se oduzima jedno od prava koje im Ustav daje, i jedno od prava koji od njih čine prave Znači, mi ćemo glasati za taj zakon zato što to žele pripadnici nacionalnih manjina. A vama svima gospodo preporuke da govorite o nacionalnim manjinama ne samo kad želite osporavati nešto nego i kad želite napadati nekog i kad se želi propozitivno govoriti o nacionalnim manjinama. To govorim svim zastupnicima ovoga Sabora bez obzira na njihovu nacionalnost. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Imamo 2 ispravka netočnih navoda. Prvo je uvaženi zastupnik Arsen Bauk, izvolite. **Bauk, Arsen (SDP)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Netočan je navod kolege Radina kada je govorio o većinskom i premijskom sustavu. Ja ću još jednom ponoviti, dosada je za izbor pripadnika srpske nacionalne manjine bio na snazi blokovski sustav, kako se zove u teoriji, a sada će ako ostane ovakav prijedlog zakona biti na snazi premijski sustav što se također govori u teoriji. Drugi netočan navod je da nije dobro da, dakle stranačka zastupljenost jedne nacionalne manjine bude fragmentirana. To će sasvim sigurno odlučiti birači, pa ako oni tako misle, a njihova je riječ zadnja, onda to tako će biti. ako oni će glasati za više stranaka onda to tako neće biti. A ta činjenica da je dobro i nije dobro da bude fragmentirano uključite se u izborni stožer SDSS-a pa onda to govorite glasačima srpske nacionalnosti, možda vas poslušaju. Zahvaljujem. drugi ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Željko Jovanović. Izvolite. **Jovanović, Željko (SDP)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Netočan je navod kolege Radina da dio oporbe osporavanjem izbornog modela izbora predstavnika srpske manjine osporava cijeli model zastupljenosti nacionalnih manjina u ovom Saboru jer SDP se upravo zalaže za to. I SDP bi bio najsretniji da srpska manjina ostvari sva 4 mjesta u ovom Saboru. Dakle, SDP niti načelno niti pragmatično, ni na koji način neće sudjelovati, umanjivati mogućnost stranaka srpskog predznaka da ostvare zastupljenost u ovom Saboru jer SDP ima svoju listu, svoju građansku listu. Prema tome, SDP nikada nije ni pomišljao niti će pomišljati da će manipulirati nekakvim strankama srpskog predznaka da bi smanjio izborni uspjeh SDSS-a. Mi samo smatramo da sve stranke srpskog predznaka trebaju imati jednaku mogućnost da njihov zastupnik sjedi u ovom Saboru, a uspjeh će ovisiti o interesu birača koji će izaći na izbore i glasati za jednu od tih stranaka.

Ne jednom smo u ovih 20 godina u Hrvatskome saboru slušali rasprave ostrašćene, politički nekorektne jer su sa sobom nosile i poruke diskriminacijske naravi, one koje su se htjele podsmijati i one koje su htjele i nauditi. Možemo reći da su bila takva vremena. Ali, ta nas sintagma neće osloboditi odgovornosti kao Visoki dom da kad se govori o pravima i interesima nacionalnih manjina moramo uvijek, ali uvijek, imati na umu da interesi nacionalnih manjina u RH nisu nikada u suprotnosti s interesom hrvatskoga naroda. Marginalci kojih ima u svakome narodu, politički egzibicionisti kakvih ima u svakoj etničkoj skupini, nisu i ne mogu biti oni prema kojima će se ravnati i zbog čijega političkog djelovanja pa i izrečenih riječi treba generalizirati ičiju društvenu poziciju u hrvatskome društvu. Nacionalne manjine dokazale su ne jednom nego rekao bih kroz stoljeća da nisu remetilački faktor nego konstruktivni faktor izgradnje hrvatskoga društva.

da pitanje dopunskoga prava glasa u zemlji s takvim povijesnim, kulturnim naslijeđem kakva je RH nije nikakva nije nikakva politička ekshibicija i nije nikakvo odmicanje od najčvršće zaštite temeljnih ljudskih i građanskih prava već samo i isključivo mogućnost kojom će svaki građanin RH, svaki politički Hrvat bez obzira na to što je po etničkoj pripadnosti moći se osjećati u svojoj domovini punopravno i moći koristiti sva ona prava koja mu Ustav i svi zakoni nude. Zato, kada govorimo o dvostrukom pravu glasa onda moramo znati da takvom sintagmom poručujemo da se radi o pravu koje ne pripada zapravo izvorno onima koji ga stječu. Ako kažemo da se radi o dopunskome puno smo bliže esenciji toga značenja. Nakon godina u kojima se HNS zalagao za dopunsko pravo glasa 2010. godine i u ovome Visokome domu sazrela je politička svijest, oblikovala se politička mudrost koja je pravo već ranije upisano u hrvatski Ustav do kraja ispoštivala, unijela ga ne samo izmjenama Ustava nego i Ustavnoga zakona o pravima nacionalnih i etničkih zajednica i manjina, nego je sebi dala u zadaću da će izmjenama Zakona o izboru zastupnika u Hrvatskom saboru to pravo tako operacionalizirati da ono više ne bude pitanje spekulacija i nečije nezaslužene dobre volje nego pravo kao ustavna kategorija koja će se poštivati. I rekosmo tada, svanuo je i taj dan. I ne treba se nitko bojati dopunskoga glasa i prava dopunskoga koje je sad konačno oživotvoreno u interesu nacionalnih manjina jer taj interes jest i budite sigurni bit će vrlo podudaran s interesima etničkih Hrvata u Hrvatskoj. NO, kao što je taj proces bio veliki korak naprijed, mi mislimo da se nekim odredbama ovoga Zakona zapravo može otići korak natrag. Zašto? Pogledamo li već na općoj razini koje su novosti, doći ćemo do zaključka da se ovim zakonom miješaju kategorije koje se ne bi smjele miješati, i da se time što se pomiješalo opće s posebnim pravom glasa, većinskim s proporcionalnim izbornim sustavom zapravo stvoriti nova situacija koja može prouzročiti velike probleme. Nadalje u obrazloženju ovoga Zakona kaže se da iza članka 8. kako je predložen stoje izmjene Ustavnoga zakona, da one kažu da više praktički pravo predlaganja kandidata nemaju Udruge nacionalnih manjina. Želimo podsjetiti da to možemo prouzročiti iznimno velike probleme u identifikaciji kandidata u čitavome nizu posebnih izbornih jedinica, svakako ne u izbornoj jedinici za Talijane, svakako ne u izbornoj jedinici za Mađare i definitivno ne u izbornoj jedinici za Čehe i Slovake. Ali sve ostale izborne jedinice u kojima se biraju predstavnici čitavog niza nacionalnih manjina u jednoj čak i 12 pitanje identifikacije kandidata biti će krucijalno pitanje i ono se ne može riješiti preko kandidacije koje su potpisali građani, jer ako je 12 manjina u jednoj izbornoj jedinici, a nitko od birača ne može znati koji kandidat predstavlja koju manjinu to nije fer i korektno. To onemogućuje u mnogome i kvalitetno predstavljanje tih kandidata. To svakako onemogućuje raspoznavanje na biračkim listićima. Nadalje, ako uzmemo postojeći članak 9. ovoga Zakona on otvara čitav niz problema. Kaže se izrijekom, političke stranke i birači Srpske nacionalne manjine svoje kandidacijske liste predlažu u svih 10 jedinica itd. Što to znači? Da li se ovdje izraz političke stranke odnosi na političke stranke Srpske nacionalne manjine ili ne. Ako pripadnici Srpske nacionalne manjine biraju u tzv. općim izbornim jedinicama gdje se koristi opće pravo glasa, onda ne samo da stranka koja kandidira ne može biti ekskluzivna po svom nazivu nego je pitanje identifikacije i birača i kandidata. Kako će se provoditi ovo načelo, tko smije predlagati, kako se postaje strankom nacionalne manjine, da li to znači izričajem u statutu, izričajem u programskoj deklaraciji, da li smo svjesni da svaka stranka bez obzira kako se ona zvala može osnovati tzv. satelitske ili sestrinske stranke koje će deklarirati da zapravo štite interese nacionalnih manjina particularum. Zašto ne možemo dozvoliti da postoje političke stranke koje štite opća prava ali jednako tako prava nacionalnih manjina pa konkretno i Srpske, kako se postaje strankom Srpske nacionalne manjine. Uostalom, mogu li se kandidirati ljudi za zastupnike Srpske nacionalne manjine koji nisu deklarirani Srbi, tko će to provjeravati i na koji način. Tko će glasovati i kako će glasovati, kako će izgledati glasački listić u toj izbornoj jedinici. Hoćemo li imati dva glasačka listića, zar to ne znači ponovno opasnost segregacije i deklaracije nacionalne pripadnosti. Može li stranka koja u svome nazivu nema pridjeva Srpski kandidirati kandidate koji će biti u utakmici za predstavnike Srpske nacionalne manjine. Ako može jesmo li svjesni do čega to može dovesti. Jesmo li svjesni da ovako postavljena stvar znači otvaranje vrata sindromu KOmšić oko kojega se veći dio elite Hrvatske jako uzbunio nakon prošlih izbora za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Jesmo li svjesne toga da postoje kandidati i stranke ako shvate pogodnosti ovakvog izbornog modela bez ikakvog problema mogu ući u Sabor bez ikakvih kandidata Srpske nacionalne i potpuno potirući njihove političke stranke, biti ću otvoren. Na prošlim parlamentarnim izborima glasalo je oko 25 900 građana Srpske nacionalnosti za svoje predstavnike u Hrvatskom saboru. Na proteklim predsjedničkim izborima pojavila su se tri kandidata, jedan je dobio 54 tisuće glasova, jedan 41 tisuću 500 a jedan 80 800. Ako ostane ovaj model ta tri kandidata pojedinačno ili skupno, bez ikakvih problema mogu se deklarirati da nastupaju u ime Srpske nacionalne manjine, iako su u naravi stranke i kandidati desne Hrvatske nacionalne provenijencije, i bez ikakvih problema mogu ući u Sabor, ne sa tri nego sa 4 zastupnika, a Srbi će ostati nezastupljeni, to je falinga ovoga Prijedloga. Nadalje, nema nikakvog govora o tome da se ovdje radi o nekoj ucjeni HDZ-a, to je vrlo površna ocjena, jer u ovome času interesi HDZ-a se vrlo podudaraju sa mogućim efektima ovakvoga Zakona. Zašto? On će svakako učvrstiti možda je pregrubo reći zacementirati i poziciju HDZ-a i SDSS-a kao koalicijskog partnera, on će svakako povećati povećati broj mandata SDSS-a. On će smanjiti ukupan broj mandata u 10 izbornih jedinica sa 140 na vjerojatno 138, on će također izbaciti sve ostale političke stranke iz utakmice za nacionalno-manjinske predstavnike. Sjetimo se da je Ustavni sud upozorio Vladu ali i nas posredno, da je došlo do bitnoga poremećaja u broju birača po izbornim jedinicama, da će doći do neravnoteže koja može prouzročiti teške posljedice jer se zapravo stvaraju bitne razlike u političkom predstavništvu u vrijednosti jednoga mandata. Nakon ovoga rješenja što će sada reći Ustavni sud ako se sa 12 tisuća i 500 glasova mogu osvojiti tri mandata, a sa 12 tisuća i 499 ni jedan. Nadalje, ako se htio postići izbor po većinskom sustavu protiv kojeg mi generalno nismo, zašto čitava država nije bila podijeljena u tri izborna okruga u kojima će se izabrati po jedan predstavnik? Nadalje, koliko je doista minimalno zajamčenih predstavnika? Da li su to tri kako kaže Ustavni zakon? Da li su to dva kao što kaže stavak 4. članka 4.? Da li su to 4 kao što implicira stavak 2. članka 10.? Ovdje to ne znamo. Ako se kaže da su zajamčena tri onda su tri, ako se kaže da je najmanje tri onda nema jamčevanja. Onda su zajamčena tri a ostala mogu biti uz to ili preko toga. Generalno uzevši čini nam se da je bilo mogućnosti i snage da se postigne bolji model koji neće dovesti u nezgodnu situaciju niti pripadnike Srpske nacionalne manjine kao birače niti njihove političke stranke, niti kandidate koji će izlaziti na izbore. Čini nam se da se može uz dodatni napor pojasniti ova situacija koja je sada apsolutno nejasna i velika velika je opasnost da efekti ovako postavljeno zakona za kojega je nota bene ministar Davorin Mlakar osobno rekao da će podnijeti ostavku ako dođe u ovaj Dom u ovome obliku. Nisam čuo da je podnio ostavku. Inače on je bio jedini ministar koji je na Vladi glasovao protiv Ustavnog zakona. Dakle, mislim da je trebalo mi barem iz kluba HNS-a i HSU-a smatramo da je trebalo učiniti dodatni napor da se postigne ono što se htjelo Ustavnim zakonom ali da se ne stvara ovakav model koji će roditi čitav čitav niz nepoznanica, a to znači i mogućih negativnih efekata. Hvala lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa. Imamo jedan ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega Beus Richembergh vi ste konstatirali u vašoj raspravi da su manjine konstruktivno gradile Hrvatsku. Svaka čast pojedincima kojih ima poprilično. Ali ako je konstruktivno građenje HRvatske stvaranje SAO Krajine, onda i vama svaka čast. Hvala lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. To nije ispravak netočnog navoda. Prelazimo na pojedinačnu raspravu i prva je na redu uvažena zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. Hvala. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Povodom ovog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor i to po hitnoj proceduri s KOnačnim prijedlogom Zakona, što treba prvo reći? Prije svega da je HRvatska umorna od monopola razne vrste. Umorna je od monopola nad hrvatstvom, umorna je od monopola na sprstvom, umorna je od monopola nad istinom, nad Domovinskim ratom, monopola u gospodarstvu, monopola nad zajedničkim resursima. Ukratko, umorna je od monopola za istinom. Ovakav prijedlog zakona koji favorizira isključivo jednu stranku predstavnicu Srpske manjine, na način da se isti ljudi pojave na izborima u svih 10 izbornih jedinica i da se na kraju svi ti glasovi skupljaju na jedan kup kao da se radi o jednoj izbornoj jedinici. Takvo rješenje je nezabilježeno u našoj pravnoj povijesti izbornog zakonodavstva. Ukratko radi se o jednom čudnovatom kljunašu. I to je nešto što je neodrživo i vidjet ćete vrlo brzo. Naime, o kakvoj se to hitnji ovdje radi? Imamo još najmanje 3, 4 mjeseca a sada je takva žurba da evo kako je sklepan taj zakon govori činjenica o temeljima na kojima se temelji ovaj prijedlog tako da predlagatelj kada navodi na temelju čega predlaže ove izmjene navodi pogrešno navodi pogrešno broj zakona objavljen u Narodnim novinama 44/2006 govoreći da se radi o Zakonu o izborima zastupnika, a radi se o Zakonu o Državnom izbornom povjerenstvu. Dakle, neka strašna hitnja je bila i neki strašni i užurbani pregovori. Ovaj zakon je prije svega zakon koji diskriminira Srbe i zato je duboko nepravedan i nedemokratski. To je jednostavno lex za SDSS. Takvih zakona ovdje ad hoc za za određenu grupaciju za određenog čovjeka bilo je još iz Sanaderovog doba, ali očito njega nema ali njegova ostavština je duboko zarasla u HDZ i njegove zakonske prijedloge. Takav jedan model koji služi jednostavno u HRvatskoj trenutačnoj većini gdje se ponovo i to određena grupacija unutar Srpske manjine ponovo služi kao moneta za potkusurivanje. I to ne može biti jer to destabilizira i manjinu i destabilizira u konačnici i većinu. Kada većina diskriminira manjinu, sigurno da je to destruktivno. Ali kada se unutar same manjine nađu oni koji će diskriminirati, a u tome im većina pomaže manjinu onda je to razorno i to ne može biti. Stalno se govori sa najvećih mjesta počevši od premijerke do svih dužnosnika, nulta tolerancija na korupciju a mi stalno pri tome moramo imati u vidu da je takva jedna nulta tolerancija prije svega nulta tolerancija na prijedloge zakona kojima se pogoduje ova ili ona grupacija. To ne može biti. To je najopasnija korupcija. A taj vid korupcije treba tek kao kazneno djelo ozakoniti kao što ima Italija i mnoge druge zemlje. I to ljudi vide. I kakve su onda poruke njihovom ponašanju? Ovdje je često bilo rečeno nešto zato upravo što SDP otkriva pa i HNS i druge stranke iz opozicije, otkrivaju biti i povode i motive. A onda se napada bez razloga pa se govori da je ovaj prijedlog takav da ne bi najveće političke stranke imale svoje rezervne liste. Možda se to odnosi za onoga u ime koje i u ime čije i pod čijim se pokroviteljstvom ovaj prijedlog zakona i podnosi. Ali to se ne odnosi na SDP. SDP se nije skrivao nikada niti je imao ikada ikakvu rezervnu listu. Ni većinsku ni manjinsku. Ne samo zato što nije imao Barišićevu vreću pa nije mogao to dodatno financirati nego zato što su njegove poruke uvijek bile jasne i glasne. I ovdje je istina i to moramo reći, zastupati manjine i one čija su prava osjetljiva, fragilna u teškim turbulentnim vremenima i ratnim, ali i kriznim nije lako i to izaziva, taj teret i takav izbor traži veliku žrtvu ali bez ikakve nagrade, bez ikakvih premija, bilo na tržištu mandatima, dogovorima, bilo kakvih premija, donosi samo teret. Onaj teret kojeg se SDP nauživao, ali mi se zbog toga ne žalimo. Ali to nam daje za pravo da u tome ustrajemo i da razotkrivamo ovakve situacije. Dobro nam je poznato, to je kraj sada takve afere, ali onda ne moramo zalijevati s druge strane da ponovo nikne nešto slično, da biti pripadnik vladajuće stranke znači osigurati sebi i svojoj obitelji dobar život, daleko bolji nego onaj kojeg ima prosječan čovjek. To znači sticati sve moguće privilegije. Bila sam nedavno u jednom srpskom selu nedaleko, u zaleđu Zadra, gdje živi isključivo srpsko stanovništvo. Oni koji se nisu makli ni dana ni sata još uvijek žive u potleušicama i polusrušenim kućama. Oni nisu pripadnici nijedne stranke, izlaze na izboru i glasaju po svojoj svijesti i savjesti. S druge strane, odmah u njihovom susjedstvu velebne su kuće i zaključane su, tu ne živi nitko. To su također srpske kuće, ali tu nitko ne živi. Njihovi vlasnici dođu autobusima kada su izbori, kažu da su za to i plaćeni. Hoćemo li konačno završiti s politikom, s političkom korupcijom najgore vrste, da se rješenje svojih osobnih problema, one koje su po zakonu pa čak i mimo zakona i povrh zakona rješavaju pripadnošću pripadnošću određenoj grupaciji. To jednostavno treba prestati s takvom jednom politikom koja je osramotila Hrvatsku i koju dan danas nemamo još uvijek pristup Europskoj uniji iako smo po svojim sposobnostima i riješenosti građana davno tamo trebali biti. Ali zahvaljujući toj i takvoj politici, tim i takvim politikama i dan danas nismo. Danas ovdje čujemo neke riječi koje duboko zabrinjavaju, strah od fragmentacije. A molim vas lijepo, zbog čega ovaj model ako je to tako dobar, nije osiguran i za dijasporu. Zašto se tamo odustalo i sasvim na jedan prihvatljiv način smo to riješili i to konsenzusom. Tako smo se i riješili. I to je opće prihvaćeno i sasvim normalno. A kako to ako vam je ovo odličan model zašto niste ustrajali na takvom modelu i dijaspori što bi bilo pogrešno, ali mi predlažemo upravo da i na takav način, ako nikako drugačije ne bude riješeno i ovo izborno pitanje. Ili ste se pak složili s našim prijedlogom da se tako riješi glasovanje u dijaspori, jel se i tamo možda bojite neke nove fragmentacije. Nema straha od fragmentacije niti smije biti ako poštujete građane, ako se želi građanima zaista upravljati, a ne manipulirati, voditi ih, a ne zavoditi ih. Ovdje je danas nažalost bilo puno riječi o političkim strankama, o većini, o manjinskim strankama, nije bilo riječi o biraču, o građaninu, o čovjeku. Pravile su se križaljke u kojima ste se dobro složili, ukomponirali, iskrižali, ali prekrižili ste čovjeka i to je ono najgore i zato neću glasovati za ovaj prijedlog zakona. Zahvaljujem. Imamo tri ispravka netočnih navoda. Prvo je uvaženi zastupnik Boro Grubišić. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. Ne bih ispravljao gospođu Ingrid Antičević-Marinović o autobusnim izborima ni o fragmentaciji nego o rečenici u kojoj je rekla da SDP nema Barišićevu vreću. Tu je upotrijebila jedninu, ali ja mislim da treba, ispravak je dakle u množini, vreće. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Imamo ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Berislav Rončević, izvolite. Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. Uvažena kolegica je u svom izlaganju rekla jednu rečenicu, da je bila u srpskom selu u zaleđu Zadra. To nikad nije bilo niti će biti. Ako je htjela reći da je bila u hrvatskom selu u kojem žive u većem ili manjem broju pripadnici Srpske nacionalne manjine to je točno. U zaleđu Zadra nikad nije bilo srpsko selo niti će biti. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Anton Mance, izvolite. **Mance, Anton (HDZ)** Poštovani gospodine potpredsjedniče. Kolegica je rekla kako SDP ne koristi srpske birače i srpsku manjinu. Ja ću ispraviti i mislim da je to i u drugim mjestima, ali to je bilo i kod mene. Kad se sastavljaju liste onda se stavi Hrvate naprijed, Srbe otraga. Pokupe se glasovi srpske manjine, Srba naravno nema u Vijeću. Nakon toga ulaze zato što ih nema i to je praksa koja nije samo kod mene bila nego i drugdje. Prema tome, to je itekakva zlouporaba i o tom poštenju o kojem govorite mogu vas ja demantirati, ali mogu vam navesti još dosta takvih primjera. To je praksa koju možete i provjeriti. Hvala. Marinović, Ingrid (SDP)** Kolega je ispravljao nešto što ja nikad nisam rekla. Mi na našim listama imamo Hrvat, imamo Srbe, imamo pripadnike drugih nacionalnih manjina. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** To nije povreda Poslovnika, hvala lijepa.

Idemo dalje. Imamo i jednu repliku, uvaženi zastupnik Furio Radin. Izvolite. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepa. Mogao sam dati tri pogrešna navoda, ali dajem repliku kako bi se moglo i odgovoriti jer mislim da je to jedino parlamentarno. Prvo, da SDP nikad nije bio protiv takvih rješenja zakonskih o dodatnom pravu glasu to je čisto pogrešno jer je uvijek bio protiv, tek od ovog mandata nije. I rekao sam i prije, jedini je iz Vlade Gvozden Flego glasao protiv rješenja koja su bila protiv dodatnog prava glasa. Drugo, za dijasporu. Normalna stvar, za dijasporu je nuđen model o kojem govori kolegica Ingrid Antičević je predložila oporba, SDP, HNS i bez glasova oporbe se nije mogao donijeti Ustav. I normalna stvar onda se promijenio zbog njihovog prijedloga. I sutra ćemo imati tri zastupnika dijaspore i ta tri zastupnika dijaspore neće odgovarati broju glasova. To će biti očito. A treće, rečeno je da zapravo je korupcija ono što se predlaže za model srpske nacionalne, za srpsku nacionalnu manjinu i navedena je zašto korupcija. zašto korupcija. Zato što se premija daje, a navedena je Italija koja se bori protiv takve korupcije. Draga Ingrid u Italiji 70 zastupnika dobiješ premije ako imaš jedan glas više samo. I tako je dobio Berlusconi. Zahvaljujem. Vi ste digli najprije pločicu povreda Poslovnika. Replika? Odgovor na repliku. Hvala lijepa. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Vidite kolega Furio, vi ste govorili i replicirali meni o dodatnom pravu glasa tko je u to vrijeme bio za, a tko je bio protiv. Ne znam zbog čega ste to radili, jer ja nisam u svom govoru ni jednom riječju govorila o dvostrukom pravu glasa. Druga stvar, kad govorite da je ovaj prijedlog rješenja i ustavnog rješenja za dijasporu došao od strane SDP-a. To je točno i to je većina prihvatila i ta najbolje rješenja jesu upravo ona koja HDZ prihvati od SDP-a. Na žalost su rijetka. Nego ja sam u tom kontekstu govorila ne zato jel' to dobro ili da bi se mi od toga, da bi se hvalili takvim prijedlogom ni prihvaćanjem od strane većine nego da bi govorili upravo ako je to naš bio prijedlog, ako je to većina tako i prihvatila kao dobro rješenje pa zašto, ja sam govorila u tom kontekstu zbog čega se onda i na ovaj Izborni zakon, prijedlog zakona ne prihvati takvo jedno rješenje i za pripadnike manjina jer je ono pošteno i dobro i to je zaista pravedno rješenje koje onda ne bi izazvalo nikakve prijepore. Međutim, nije se prihvatilo upravo od toga zbog sve one motivacije o čemu sam rekla prije i kojim ponavljanjem vas ne želim ovdje sada umarati. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Idemo dalje sa pojedinačnom raspravom i na redu je uvaženi zastupnik Arsen Bauk. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. otprilike jednako uzbudljiva i strastvena tema kao što je sastavljanje nogometne reprezentacije za ostale građane koji prate nogomet. Svi o tome sve znaju, svi o tome imaju neko svoje mišljenje i uvjereni su da su da su u pravu. Ja neću uzet si za pravo da kažem da sam jedini u pravu, ali mislim da argumenti koje sam iznosio u ime kluba, a i sada koje ću iznijeti u pojedinačnoj raspravi nisu ništa lošiji od argumenata Vlade, od argumenata SDSS-a i od argumenata pripadnika kluba nacionalnih manjina. Dapače, mislim da su oni čak i jači od toga. Kao prvo ovo nije rasprava o Ustavu i o Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina. Neke povijesne prijepore koji su bili, koji su pa i pripadnici SDP-a možda svojim nastupima dovodili u zabunu i glasača i pripadnika nacionalnih manjina u povijesti da li su ili nisu za dvostruko pravo glasa. Te priče su, dakle iza nas. Ali ponovit ću iz. Dvostruko pravo glasa moglo se uvesti samo uz dvotrećinsku većinu, a SDP tada i nikada nije imao dvostruku dvotrećinsku većinu. Prema tome, mi smo u okvirima mogućega što smo mogli sa tadašnjim pozicijama pozicijama u Saboru izražavali stavove za koje smo mislili da mogu proći. Onog trena kada je sa hrvatske političke desnice ili sa desnog centra došao pristanak na dvostruko pravo glasa dijela manjina, ne svih u tom trenutku i naša pozicija je bila jednostavno takva da su naše ideje prihvaćene. ono što je bilo prije toga može se smatrati jednom vrstom taktiziranja koje je očito kao što vi gospodine Radin kažete nije bilo dobro. Što se tiče, dakle prava glasa manjina, dodatnog udjelu stanovništva. To je rješenje koje je dobro. Ono neće bitno utjecati na raspored mandata u 10 izbornih jedinica, jer je za sve, dakle izborne jedinice nacionalnih manjina na koje se to odnosi ukupno glasovalo u svih 10 izbornih jedinica onoliko onoliko ljudi koliko je dovoljno za jedan mandat. Dakle, kada bi svi glasali za jednu stranku promijenilo bi se za jedan mandat i doista nije čudno da je i HDZ-u to rješenje nije bilo neprihvatljivo, jer očito puno ne mijenja u rasporedu snaga. Ono što je bilo prijeporno, je bilo pitanje određivanja na koji način će glasovati i računati se mandati, pripadnika dakle manjine koja ima iznad 1 i ukupnom broju birača. Dakle, srpske nacionalne manjine. Dosadašnje rješenje je bilo loše, bilo je ponižavajuće i za pripadnike manjina ali i za pripadnike većinskog naroda, a to je da se glasač na biračkom mjestu mora izjasniti za koju listu želi glasati i to sam u ime kluba nazvao izborni apartheid i jako mi je drago da će se to ovim Zakonom ukinuti. To je jedna od najvećih vrijednosti koju su pripadnici nacionalnih manjina postigli sudjelujući u vladajućoj vladajućoj koaliciji u ovih zadnjih sedam godina. I na tome im treba čestitati i to uopće ne treba kriti. Također, pitanje izbora glasača dijaspore plod je dogovora, kompromisa između najvećih najvećih političkih stranaka gdje su u ustavnim promjenama našli rješenje sa kojim će kako je izjavio i predsjednik SDP-a Zoran Milanović obrazlažući to moći obje strane živjeti sljedećih desetak ili više godina. I način na koji se dakle biraju pripadnici dakle za dijasporu, da bude proporcionalni sustav je nešto što je na tragu onoga što je do sad bilo u rješenjima i mi to također podržavamo. Pitanje zastupljenosti stranaka srpske nacionalne manjine pri čemu valja reći da je prema podacima Državnog izbornog povjerenstva od 13. prosinca 2007. godine 82201 birač koji je imao pravo glasat u izbornoj jedinici za srpsku nacionalnu manjinu zatražio ispis iz tog biračkog popisa i stavio se na redovan od čega opet treba odbiti 9000 glasova koje je SDSS dobio na građanskoj listi u 9 izbornoj jedinici. Dakle, negdje 73000 glasača pokazuje da smo ustavnim promjenama i ovim Zakonom koji je na tragu, dakle ustavnih promjena omogućili da stranke koje zastupaju jedan dio glasača srpske nacionalnosti budu posebno zastupljene po posebnim pravilima u Hrvatskom saboru. I mislim da je to dobro. Naime, nije dobro u ovakvom izbornom sustavu gdje su izborne jedinice da se vodi kalkulacija prilikom sastavljanja granica izbornih jedinica i o etničkom sastavu unutar pojedine izborne jedinice, da bi neka takva stranka mogla ili ne bi mogla prijeći prag. Zbog toga mislim da je dobro da se rezultati takvih stranaka obračunavaju na razini Republike Hrvatske, kako bi to ne bi utjecalo niti bi imalo ikakve primisli da se izborne jedinice, redovne izborne jedinice rade po etničkom principu. One su danas više-manje se podudaraju s granicama županija, a tamo gdje je to moguće zbog jednakog broja birača u pojedinoj izbornoj jedinici. Kad promijenimo izborni model možemo onda razmišljati o drugačijim granicama, pa i o možda različitom broju birača koji se biraju u pojedinoj izbornoj jedinici, ali vodeći računa da svaki glas vrijedi jednako ili barem približno jednako u okviru onih 5% koje je Zakon o izborima predvidio. Prema tome jedina naša primjedba koja je bitna, odnosila se na način, ne na broj zastupnika srpske nacionalne manjine, ne na način kako dolaze do tog broja, nego isključivo na način kako se dodatni zajamčeni mandati raspoređuju. U hrvatskoj političkoj povijesti ostalo je nekoliko primjera kada se tri mandata raspoređuju Dontovim sustavom. To su bili izbori '93. i '97. za Županijski dom Sabora, to su sada, sadašnje rješenje u zakonu koji govori o izboru pripadnika, dakle izboru lista u dijaspori, prema tome ne postoji ni jedan racionalan i logičan razlog zašto se takvo rješenje ne bi primijenilo i na izbor pripadnika dakle srpske nacionalne manjine onih glasača koji su odlučili glasati za stranke sa srpskim predznakom, a takvih je od ukupnog broja birača koji izlaze na izbore negdje oko 30%. SDP svoje glasače ne dijeli po nacionalnoj pripadnosti, nama je svaki glas građanina Republike Hrvatske koji u našem programu prepoznaje nešto sa čime se može identificirati dobrodošao i nećemo imati posebnu listu za srpsku nacionalnu manjinu, prvo zato šta to nema potrebe, i drugo zato šta to nema ni logike. u situaciji kada pripadnici, dakle svi građani imaju pravo na jedan glas, a neke manjine na dva glasa, bilo kakvo poticanje lista koje bi išle na to biračko tijelo oduzimalo bi glasove svim strankama, pa i ono što je govorio gospodin Beus u redovnim izbornim jedinicama. Prema tome takva bojazan je po meni nelogična, jer ako netko može nagovoriti birače sa hrvatske desnice da glasaju za listu na kojoj bi bilo 14 pripadnika srpske nacionalnosti, onda taj tek može nagovoriti da glasuju za njih, pa zašto bi to radile. Prema tome ta bojazan da bi netko to mogao zloupotrijebiti ne stoji. Ovo rješenje je još u jednom dijelu nelogično. Nama je Ustavni sud dao zadatak da ispravimo izborne jedinice da bi one bile u okviru 5%, to je 20 tisuća glasova za jedan mandat koji može promijeniti, a ovdje se za jedan glas omogućavaju tri mandata. Kao što sam rekao u ime kluba nama ni iz džepa ni u džep. U osnovi za SDP je svejedno da li će dakle srpske nacionalne manjine biti 4 zastupnika SDSS-a ili 3, što je po dosadašnjim rezultatima vrlo realno, da li će biti dva zastupnika SDSS-a, a jedan zastupnik neke druge stranke, to je nama u ovom trenutku potpuno nebitno. Ali ima onima kojima je bitno. Ali institucije, dakle Sabor im ne bi tim, dakle taj interes nije toliko velik da bi zbog toga morali prilagođavati izborno zakonodavstvo na tako jedan očiti način. Uostalom bilo je malo povišenih tonova i kod donošenja ustavnog Zakona o pravima manjina zbog zajedničkog vijeća općina, na što je reagirao tada HNS, SDP, pa se za to našlo zadovoljavajuće rješenje. Prema tome ne vidim razloga da se i za ovu problematiku ne nađe rješenje koje je zadovoljavajuće, koje bi možda omogućilo ako za to postoji podloga u broju glasova i veći broj od tri i veći broj od četiri zastupnika, ali da se ti zastupnici podijele proporcionalnim sustavom kao i dosad. Zahvaljujem. **Jarnjak, Prije nego imamo jednu repliku, nego dam repliku, želim vas obavijestiti da mi trebamo završiti, dobili ste pročišćeni dnevni red za nastavak 20. sjednice sa zaključno 7. točkom, pa predlažem, odnosno ćemo raditi danas bez pauze kako bi danas odradili što veći broj tog ostatka dnevnog reda, a sutra završili i onda sutra da bude u neko primjereno vrijeme i glasovanje.

Danas i sutra? A dalje? **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Morate. Dalje bute čuli kad bu došlo to na red. Hvala lijepa. Imamo jednu repliku, uvaženi zastupnik Furio Radin. Izvolite. Da, ima puno stvari u govoru o izbornom modelu s kojima neću ulaziti, s kojima neću jer sam svoj stav i stav kluba nacionalnih manjina iznio već prije. Želim samo reći jednu stvar, jer je, zapravo bi bila stvar također pogrešnoga navoda, i zato ću se javiti i onda još jednu primjedbu ću dati da pojačam ono što sam rekao prije jer se i dalje govori o premijama. Nikada nemojte, gospodine Bauk nikada nemojte reći da vaša stranka nije bila protiv dodatnog prava glasa, jer to dovodi u pitanje i moje pamćenje i moj psihički integritet, i sve što sam ja, to znači samo da ja tada nisam bio u ovom Saboru i nisam sudjelovao u političkom životu, a ja vas uvjeravam da sam bio i sudjelovao sam i da ste bili protiv rukama i nogama. I nemojte reći da ste čekali kontekst kada će to biti moguće. Niste ga čekali. Danas ste promijenili mišljenje i to je dobro. A oko premije koje ne bi bile u nikakvim zemljama, to naravno ne odnosi se na gospodina Bauka, nego samo zato što je on uveo prvi ovaj taj i dobro da ga je uveo jer o tome treba razgovarati. Inače ima dosta dobrih stvari koje kaže gospodin Bauk, ali ova, i dobro je da je uveo taj pojam premija. Ali međutim maloprije iz istih klupa te premije su dovedene u pitanje i smatrane su korupcijom, jer rečeno je da u Italiji se protiv toga bore, i ja ću pojačati ono što sam rekao prije, i reći ću sljedeće na pretposljednjim izborima stranke desnog centra su imale 20 tisuća glasova više od stranaka lijevog centra u Italiji, to je kao u Hrvatskoj da bi imali 2 tisuće glasova više i dobili su 70 zastupnika više zbog premije.

Dakle neću više dovoditi u pitanje pamćenje kolege Radina, tim više zato što tad nisam bio u ovom Domu, ali sam čuo ljude koji su u ime SDP-a o tome odlučivali i na koji način su obrazlagali to za što su se zastupali, ali to možemo dakle izvan dvorane da ne otvaramo više tu temu. Što se tiče izbornih modela, svaka zemlja ima svoje rješenje koje je primjereno situaciji u toj zemlji. Italija je 2006. godine čini mi se ili 2007. imala, Berlusconi je uveo dakle taj premijski sustav zato što je mislio da će mu to omogućiti Da, ali u Senatu nemaju taj sustav pa onda u Senatu premija ide na razini pokrajine, onda im je opet tijesna većina. Prema tome, dosta sam to pratio. Takav sustav u Hrvatskoj još nije bio. Možda je dobro da ga uvedemo i za većinske stranke pa da onda imamo malo stabilniju većinu, bilo tko ili HDZ-e ili SDP-e tko već dobije veći broj glasova. Ali, mislim da u nekakvim općim uvjetima izmjena Izbornog zakona to je jedna stvar o kojoj se može razgovarati i donijet se konsenzusom. Ovo je bilo jedno drugo pitanje nama je na stol došao prijedlog zakona koji nije dakle bio plod dogovora najvećih stranaka, pripadnika manjina na koje se to najviše odnosi nego je to bio plod koalicijskog dogovora HDZ-a – SDSS-a u okviru vladajuće koalicije i zašto bi mi bezrezervno to podržavali. To uopće nije naš zadatak. Prema tome, da nas je netko nešto pitao mi bi dali rješenje koje mislimo da je dobro, razgovarali bi sa pripadnicima drugih stranaka na koje se to odnosi i možda bi došli do istog rješenja uz argumentaciju i naša retorika bi bila drugačija. Ovako, dati prijedlog koji bitno mijenja izbornu aritmetiku i geometriju

Pa ovo što je rekao sad kolega Arsen u svom izlaganju zapravo je suština onog što sam ja želio reći. Zapravo ne radi se o mogućnosti ili nemogućnosti modela nego se radi o konzistentnosti sustava. Kao što gospodin Radin dugo pamti jer je u Saboru dugo, ali mi koji nismo u Saboru isto pamtimo dugo da je bilo različitih eksperimenata i premijskih sustava u našoj 20-godišnjoj povijesti, tako je. Stoga, ne zato da je to nemoguće nego zato da je bolje naći jedno konzistentno rješenje koje je primjenjivo za svaki slučaj. Ako bi tako nastupali oko svih promjena u izbornom sustavu onda mislim da bi svi bili zapravo sretniji. Uz to što je stabilnost izbornog sustava garancija i određene političke stabilnosti, ne utvaramo si apsolutne, ali djelomične, a i drugo što onda eliminira moguće teze o tome da je netko s nekim trgovao da bi ostvario svoju premiju. Kad je riječ o Italiji, kolega Radin, na 760 zastupnika 70 zastupnika je jedna brojka, a na 138 ili 140 to sam rekao vežući vežući se na ono iz prošlosti, ne na ovu situaciju. … /Upadica se ne razumije./… I ono što želim reći na kraju, skratit ću s obzirom na molbu potpredsjednika dosadašnjeg koji je predsjedavao, ekskluzivnost nikome ne smije biti niti funkcija, ali niti parola kojom će se služiti u političkoj borbi. Ja mogu svjedočiti u najtežim trenucima za građane srpske nacionalnosti u Hrvatskoj u vremenima kada je bila vršena gruba agresija na RH, kada je biti Srbin bilo teško i opasno, nekima koji nisu bili pobornici agresije još i teže, još i teže, kada je bilo teško doći i prijaviti se kao dragovoljac u hrvatske postrojbe, a biti Srbin, SDP, a o tome ja mogu svjedočiti, se nije zalagao za zaštitu prava Srba zbog političke popularnosti nego zbog suštinskog odnosa za zaštitu svakog pojedinca i svakog građanina. Tu sjedi sada svjedok jednog takvog sastanka 5.09.1991. u 9 sati u Osijeku. Predsjednik Sabora isto može svjedočiti, a i neki koji danas više nisu u politici. Stoga, dugo pamćenje ima svojih prednosti, ima i svojih mana. Ali, govoriti o tome tko je što radio mislim ne treba govoriti pred onima koji imaju dugo pamćenje jer bi mogli iznijeti argumente koji ne idu u prilog onima koji se time služe. Stoga, ovo se kolega Radin ne odnosi na vas, govorim o onim drugima koji su danas spominjali u svojim raspravama neke stvari iz prošlosti. Stoga, zalažem se da se u Izbornom zakonu primjene isti kriteriji kako za dijasporu tako i za biranje predstavnika manjina. predstavnika manjina. Donteova metoda za sve izbore onda i u tom slučaju treba ići sa Donteovom metodom i ravnomjerno rasporediti jer nam se može dogoditi i da za dijasporu dobijemo neugodna iznenađenja koje predlagači izmjena zakona nisu imali u obzir da se pojavi netko novi tko će pokupiti isto sve glasove. Hvala. Gospodin zastupnik Dragutin Lesar. Izvolite. bio sretniji da danas raspravljamo o novom Izbornom sustavu u kojem bi građanima RH omogućili da na izbornom mjestu glasaju i zaokružuju ime kandidata, a ne stranačke liste kao što je to primjerice u Sloveniji ili Njemačkoj gdje se izborne jedinice podjele na izborne okruge i u svakom izbornom okrugu su kandidati stranaka poredani imenom i prezimenom. No, očito je u Hrvatskoj takva tema još daleka budućnost, barem dok ne dođe do ozbiljnijih promjena u strukturi vlasti. Raspravu koju sam čuo u ime klubova zastupnika dosad i u ime kluba SDP-a iznenađuje me njihova naknadna zabrinutost ovim prijedlogom zakona jer proizlazi da prilikom dogovaranja ustavnih promjena nije bilo očito ni riječi o načinu kako će se Ustavne promjene provesti provesti kroz zakonodavnu regulativu pa čak ni onda kada smo donašali Ustavni zakon o donašanju Ustava gdje je bilo naznačeno da će se izborno zakonodavstvo mijenjati. To nije dobro kada smo tako ozbiljne promjene u Ustavu radili da svi oni koji su radili na njima i dogovarali očito nisu do kraja otkrivali karte, nisu do kraja govorili kako jednu ideju i jedno načelo u praksi provesti. Ako se ne varam na prošlim parlamentarnim izborima svoje biračko pravo za glasanje i izbor zastupnika nacionalnih manjina ukupno je u Hrvatskoj iskoristilo nešto malo više od 18% upisanih birača. Nešto malo više od 18%. Ja sam prilikom rasprave o Ustavnim promjenama rekao i sada ću ponoviti da je ovakav model političke getoizacije pripadnika nacionalnih manjina, a sama činjenica da je samo 18% to pravo koristilo potvrđuje da je i ogromna većina pripadnika nacionalnih manjina također to tako doživljavala. Da li se ovim promjenama bitnije nešto mijenja, po meni ne. Položaj, status i utjecaj nacionalnih manjina u Hrvatskoj bude jednakopravan onda kada će oni ostati etnički manjinci a politički Hrvati. Jedno je pitanje zastupljenost određenog broja zastupnika nacionalnih manjina u parlamentu, a drugo kako će se oni birati. I sada imam dva praktična pitanja na koje nisam mogao naći odgovor dobrim iščitavanjem prijedloga zakona. Prvo pitanje, da li birač Srpske nacionalne manjine može odbiti glasati za listu kandidata po članku 38. i ima pravo glasati svoju izbornoj jedinici za listu kandidata političkih stranaka ili mora glasati i može li pristupiti samo glasanju za ovo u članku 38. Možda odgovor postoji, ali ja ga nisam uspio naći. Što ako doista ispada pripadnici Srpskog naroda moraju glasati samo za to ili imaju mogućnost glasati samo za to, radi će se izvodi iz popisa birača kao i do sada. I drugo pitanje, što ako pripadnik neke druge nacionalne manjine kada dođe na biračko mjesto, ne želi glasati za listu nacionalnih manjinaca nego isključivo koristiti pravo glasa u izbornoj jedinici, glasati za listu političkih stranaka, biti će dva izvoda iz popisa birača. Netko prigovarao dosadašnjem modelu da su se pripadnici nacionalnih manjina na biračkim mjestima morali deklarirati, i sada će tako biti, ništa nismo izmijenili. A ponavljam 18% pripadnika nacionalnih manjina koristilo je pravo da budu jednakiji od drugih, pa u ime koje to većine zagovaramo modele, ovakve, meni je svejedno kako ćete izračunavati mandate ili je to očito fiksirano i promijeniti se ne može. Još jedno pitanje me muči. Pitanje nacionalnih manjina, kako to da u Europskom parlamentu nema rezerviranih mjesta za nacionalne manjine. Po Europskoj uniji živi na stotine milijuna nacionalnih manjina koje nisu čak iz država koje članice Europske unije jesu. Hoćemo li tvrditi da u Europskom parlamentu ne vode računa o nacionalnim manjinama. Prebivališta i zakon o prebivalištima nismo dobili pa nećemo moći prije izbora riješiti popise birača, ne značajnije, možda nešto malo. Nismo izmijenili Zakon o izbornim jedinicama još uvijek, iako smo svi svjesni da sadašnje izborne jedinice suprotne jednoj odredbi Zakona o izboru zastupnika u Hrvatski sabor koji propisuje da broj birača ne može odstupati više od +-5%. Nešto je o tome progovorio i Ustavni sud prije par dana, a prvi podnesak za to dobili su prije 5 godina i nešto mi je čudno da sve u zadnjem trenutku ulasku u izbornu godinu se svi bude i uočavaju da neki zakoni nisu usuglašeni sa drugim, da drugi nije sa trećim, a da neki naprosto propadaju iz procedure jer je Vlada zaboravila u roku šest mjeseci ga poslati na drugo čitanje. I Kada dođemo do potrebe usklađivanja Zakona o izbornim jedinicama, i da broj birača ne može odstupati više od +-5% onda ćemo ponovno podsjetiti da to vrijedi samo za dio zastupnika, da će neki moći osvajati mandat sa jednim glasom, biti će jednakiji od jednakih. Želim izraziti žaljenje što je ovako važne poslove kao što su izborne jedinice ćemo donositi neposredno prije isteka Ustavnog roka, a imali smo vremena i u miru staloženo i dobrom analizom napraviti sastav izbornih jedinica bez puno svađa. Imali smo mogućnost raspraviti da li treba samo prekrajati izborne jedinice škarama, lijepiti, odrezivati i doljepljivati ili uvesti sustav u kojoj se svakoj izbornoj jedinici ne bi birao isti broj zastupnika ako ne možemo postići onu odredbu da veća odstupanja od +-5% ne budu. I završavam sljedeće. Danas sam čuo od pripadnika nacionalnih manjina i drugih pozivajući se na pozitivna i dobra iskustva nekih Europskih država, i to je dobro. Ja ću se sada pozvati na jedno iskustvo susjedne Slovenije, koja je po meni isto jako dobro, koja ima dva zastupnika nacionalnih manjina i postoji nepisano pravilo, politički dogovor da zastupnici nacionalnih manjina ne sudjeluju nakon izbora u stvaranju parlamentarne većine. Čekaju da se ona sastavi i onda se odlučuju da li će biti dio vlasti ili dio oporbe. I pozivam sve zastupnike u budućem sastavu Hrvatskog sabora iz redova nacionalnih manjina da prihvate tu dobru praksu iz susjedne Slovenije. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Replika, gospodin zastupnik Arsen Bauk. **Bauk, Arsen iako se slažem s dobrim dijelom toga što ste rekli želim vas ispraviti u onom podatku kada ste rekli da je 18% pripadnika nacionalnih manjina iskoristilo svoje pravo. Dakle, zbog izbornih pravila i zbog popisa birača taj podatak se može dobiti ukoliko se uspoređuje broj pripadnika nacionalnih manjina koji su glasali samo za 12. izbornu jedinicu sa ukupnim brojem birača na biračkom popisu pripadnika nacionalnih manjina umanjen za onaj broj birača koji je prešao iz manjinskih u redovne izborne jedinice. povjerenstva 121 tisuća građana prešla je iz manjinskog popisa na popis birača redovnih izbornih jedinica

jednog zastupnika i čak 19 tisuća 029 pripadnika Albanske, Bošnjačke, Crnogorske, Slovenske i Makedonske manjine. Na taj način se vidi da osim pripadnika Mađarske i TAlijanske nacionalne manjine svi drugi zastupnici nacionalnih manjina izabrani su sa manje od 1/3 elektorata pripadnika tih nacionalnih manjina koji su glasovali primjerice dakle pripadnik Bošnjačke nacionalne manjine izabran je sa tisuću 300 glasova, a 19 tisuća glasača se ispisalo iz te izborne jedinice. Prema tome, na ovaj način će čak ti zastupnici teže doći do mandata nego što su sada unatoč tome su podržali ovo rješenje i na tome im treba čestitati. Zahvaljujem. **Šeks, govornik se ne razumije./ ... ispraviti. Rekoh nešto malo više od 18% pripadnika nacionalnih manjina iskoristilo je pravo glasanja u 12. izbornoj jedinici za liste nacionalnih manjina. Ali podatak kojega ste upravo iznijeli da je 121 tisuća birača pripadnika nacionalnih manjina se iz 12. prebacilo u redovne izborne jedinice i glasalo za liste političkih stranaka je bilo njihovo glasanje, njihovo izjašnjavanje da ne žele biti politički segregirani i žele odlučivati kao svi ostali građani RH. To je samo dokaz mojoj tezi da ovakav model izbora zastupnika nacionalnih manjina čak i većina pripadnika nacionalnih manjina ne želi. Mi im ga namećemo. Nikada se o tome drugačije nisu mogli odlučiti niti dati svoj stav. Poštovani potpredsjedniče, poštovani tajniče, uvažene kolegice i kolege zastupnici. Podržavam Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor, jer su upravo ove izmjene rezultat su prije svega dugogodišnjeg rada samih manjinskih zastupnika ali svakako u suradnji sa političkim strankama. Temeljna ljudska prava i slobode moraju biti regulirani na najvišoj razini. To znači moraju biti regulirani Ustavom moraju biti razrađeni posebnim provedbenim zakonima i tu svakako ubrajamo prava nacionalnih manjina, njihovu zaštitu i način ostvarivanja prava i slobode. slobode. RH je već 2000. godine cjelovito regulirala prava i obveze i odgovornosti nacionalnih manjina, stvara materijalne, financijske, kulturne i gospodarske uvjete uvijek potičući suradnju, toleranciju i uzajamno poštivanje. Ustrojen je cijeli niz manjinskih zakona od Ustavnog zakona, Zakona o obrazovanju manjina, Zakona o službenoj uporabi jezika, a i cijeli niz zakona koji na neizravan način reguliraju ova pitanja donešeni su. Tu su svakako i međunarodne konvencije i međunarodni ugovori kojima je RH također potpisnica. Bitno je da člankom 15. Ustava jamči se ravnopravnost pripadnicima svih nacionalnih manjina Ustavom se također definiralo još 2000. godine da se pored općeg biračkog prava može osigurati posebno pravo manjinama da biraju svoje zastupnike u Hrvatski sabor. I drago mi je da evo desetak godina kasnije izmjenom upravo Ustavnog zakona odnosno ove godine, a sada izmjenama i dopunama Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor manjine koje u ukupnom stanovništvu čine manje od 1,5%, a to su znači sve 21 nabrojane manjine osim Srpske manjine moći će konzumirati dopunsko pravo glasa odnosno njih nešto više od 3% ili negdje oko 130 tisuća, što je na kraju krajeva i većina govornika potvrdila da podržava ovo pravo. No ja postavljam ovdje jedno pitanje, da li će zaista moći manjine konzumirati to pravo odnosno sve manjine ili svi pripadnici manjina ili opet postoji jedan ali? Da, postoji i to su popisi birača regulirani Zakonom o popisima birača. Jer da biste došli na popis birača i mogli glasovati ovaj puta dopunski, kao manjinac, morate se naći na manjinskom popisu a to već uvijek ne možete. Naime, člankom 13. spomenutog zakona utvrđuje se pravo svakog građanina pregledati svoj upis, tražiti njegovu dopunu ili ispravak tijekom cijele godine, osim 14 dana prije izbora i normalno za vrijeme izbora. No, sve možete ispravljati osim nacionalne pripadnosti. Za to mora se utvrditi da li podatak nije točan ili se želi promijeniti nacionalna pripadnost. Pri tome se polazi od članka 4. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina koji citiram: "Svaki državljanin RH ima pravo slobodno se izjasniti da je pripadnik neke nacionalne manjine u RH". To za urede predstavlja činjenicu, prošlo svršeno vrijeme i više se ne može mijenjati. Pri tome se ne zna kako, kada i da li se zaista građanin sam izjasnio ili je upisan na temelju nekog dokumenta iz MUP-a ili još gore, uvjet za dobivanje državljanstva bilo je izjašnjavanje se kao pripadnik hrvatskog naroda iako se ove dvije stvari ne smiju povezivati. Evidencije, državljanstvo, evidencije putnih isprava i evidencije prebivališta ne mogu biti pretpostavka i ne mogu se favorizirati u odnosu na izjavu samoga birača. Podsjetit ću, kada se govori o nastajanju nacionalnih manjina može se navesti cijeli niz različitih uzroka, političke, zemljopisne, ekonomske, povijesne, tj. može se raditi i migracijama se raditi i migracijama uvjetovane raznim čimbenicima, neuređenim granicama pa sve do etničkih i ratnih sukoba što karakterizira posebno naše područje. U Republici Hrvatskoj svaki državljanin ima se pravo slobodno izjašnjavati o nacionalnoj pripadnosti ili se uopće ne izjasniti. Nacionalna pripadnost se ne dobiva rođenjem, to je stvar osobnog odnosno pojedinačnog prava temeljenog na kulturnoj, društvenoj pa i psihološkoj vezi neke osobe i nacije urezano u osjećaj pripadnosti. Ustav Republike Hrvatske, članak 15. dalje nastavlja, citiram: Pripadnicima svih nacionalnih manjina jamči se sloboda izražavanja nacionalne pripadnosti i prema tome ne može se dvojako tumačiti Ustavni zakon i Ustav je očito ipak višeg ranga i ako on govori o izjašnjavanju, a ne izjasniti mislim da molim uvaženog tajnika Ministarstva uprave i pitam ga kada će se pravo svakog pojedinca da izrazi svoju nacionalnu pripadnost samo izjavom poštivati i kada će se prekinuti uzurpacija ovog prava u pojedinim uredima županije, ali i tumačenjem djelatnika u ministarstvu. Naime, sve ove izmjene Ustava, Ustavnog zakona pa sada i Izbornog zakona ostaju mrtvo slovo na papiru jer dio manjine budući da se ne mogu slobodno izjasniti ovo pravo neće moći konzumirati. Prikazat ću to na primjeru Miljevaca, Zokovog gaja u Virovitičko-podravskoj županiji gdje nitko ne osporava, svi naime znaju da su tamo pretežito Slovaci, da se govori slovački ali njima se ne dozvoljava da se izjasne kao Slovaci. I govorim dobri zakoni, u praksi ćemo imati opet neprovedivost. Što se tiče dijela glasovanja srpske manjine podržavam predloženi model za izbor zastupnika koji u stanovništvu čine više od 1,5%, model za izbor znači srpskih zastupnika i glasovat ću za izmjene zakona. I budući da imam vremena, želim odgovoriti kolegi Lesaru koji je rekao da većina pripadnika nacionalnih manjina ne žele glasovati manjinski. Nije točno, njih se do sada na neki način prisiljavalo da se opredijele ili nacionalno ili politički. Kako većina građana Republike Hrvatske tako i manjine djeluju politički, žele politički glasovati, žele utjecati na opciju koja će pobijediti u Hrvatskoj, zasigurno da su se i zato odlučivali upravo da glasuju politički, a ne manjinski, tim više da broj glasova za manjinskog zastupnika nije bio limitiran. Mi upravo zato pokušavamo i cijelo vrijeme, gotovo 18 godina kao što je moj kolega ovdje rekao, tražimo to dopunsko pravo glasa kako bi zaista svi pripadnici nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj mogli glasovati politički, a normalno pri tome zadržali i pravo ukoliko žele da glasuju temeljem nacionalne pripadnosti za svojega zastupnika i ovo im zasigurno pravo to omogućava. Međutim ponovo podsjećam, ima problema sa izjašnjavanjem pripadnosti nacionalnih manjina i tražimo da se o tome očituje Ministarstvo uprave jer smo već to tražili, odnosno bilo je ovdje u Saboru zastupničko pitanje ministru Mlakaru koji je rekao da će dati jedinstveni naputak u sve svoje ispostave odnosno uprave na terenu što dosad nije učinilo. Pa imamo da netko u Zgrebu, netko u Osijeku to pravo bez problema može ostvariti, da netko netko u pojedinim županijama nema šanse da isto pravo prema istim zakonima ostvari jer svatko tumači i Ustav i Ustavni zakon, ali i pojedine zakone na svoj način i molim da u tom pravcu se nešto poduzme kako ne bismo imali i manjine dvojake, odnosno oni koji se mogu izjašnjavati i oni koji se ne mogu izjašnjavati. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Mile Horvat, izvolite. **Horvat, Mile (SDSS)** Zahvaljujem se, gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege. Mene sad na kraju, kad slušam ovu žučnu raspravu oko zakona koji nije zavrijedio ovako žučne tonove i određene kvalifikacije, ne čudi što je to išlo takvim tokom i mislim da je upravo ova rasprava predistignirana sa određenom određenom medijskom kampanjom. Ja ovdje imam pred sobom izvadak iz vijesti Jutarnjeg lista gdje kaže ovako jedan krupni naslov, HDZ gura SDSS u Sabor i eliminira srpske stranke. To je jedan bombastičan naslov koji je vjerojatno vrlo intrigantan i interesantan za nekoga tko će se baviti ovom problematikom. Ali u daljnjoj razradi tog teksta se pričaju sasvim drugačije stvari. Prema tome, mislim da su i javni mediji dosta doprinijeli da ova rasprava upravo danas ide ovim tokom. Mi koji smo direktno zainteresirani za donošenje ovog zakona nismo imali takvu namjeru, dakle pošli smo otpočetka. Ako smo imali ustavne promjene i ako se mijenjao Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina u dijelu koji je regulirao ovu materiju i ako u tim promjenama odnosno nacionalna manjina preko 1,5% nije dobila onu mogućnost da ima dvostruko pravo glasa, sasvim je normalno da je onda tražen model i modalitet i nekakav modus kako će se provesti izbori i za i za nacionalnu manjinu koja participira preko 1,5%. Taj model je ovdje pred vama danas na raspravi. Da li je on najsretniji, najbolji i najidealniji vrijeme će pokazati. Ali namjera je bila isključivo da se uredi pozicija nacionalne manjine koja participira preko 1,5% u izbornom procesu. Potpuno se slažem sa kolegicom Čuhnil koja je rekla kakva su iskustva bila sa izborima nacionalnih manjina na tzv. 12. izbornoj jedinici odnosno na manjinskoj listi. Tu bih ja istakao kao i ona posebno dvije vrste problema koje smo mi uočili. To je prije svega birački spiskovi koji moraju ubuduće da se korigiraju na način kao što je to kolegica rekla, dakle imamo ljudi koji se nisu upisali i izjasnili kao nacionalne manjine, koji su se ispisali, koji su se tada iz ne znam kakvih okolnosti, njima znanih okolnosti opredjeljivali na jedan određen drugačiji način i sad kad bi htjeli da se da se opredijele kao pripadnici određene nacionalne manjine taj zakon, posebno odredba članka 13. Zakona o biračkim spiskovima im to onemogućava. Isto tako, ono što je posebno interesantno za srpsku zajednicu kad se radi o iskustvima izlaska na izbore, činjenica jeste da još uvijek u pojedinim sredinama izlazak na izbore po modelu manjinskih izbora, po modelu dvije vrste listića u kojoj nacionalna manjina ima određenu boju listića drugačiju nego otvorene nego otvorene većinske liste gdje se mora javno tamo izjasniti kao pripadnik određene nacionalne manjine, dovodi u situaciju da takvo jedno izjašnjavanje na biračkom mjestu u pojedinim sredinama još uvijek izaziva neugodnost za birača. Iz nekog konformizma takvi birači onda ili apstiniraju izbore ili glasaju za neke druge stranke izvan 12 izborne jedinice ili jednostavno imaju nekakav čudan osjećaj da se ti izbori provode u nekakvom nekakvom ambijentu getoizacije. Dakle, to su nekakva naša iskustva koja su prethodila donošenju ovog novog zakonskog teksta. Ja bih ovdje u ovom zakonskom tekstu istakao par stvari. Prvo, to je vjerojatno rezultat ove rasprave i uočeno je kao nešto što je najveća dilema i najveći kamen spoticanja. Dakle, neću govoriti da nisu korektne kvalifikacije poput torbarenja poput političkih trgovina itd. Sasvim je normalno da manjine u rješavanju svojih ključnih problema politički razgovaraju sa pozicijom, pozicijom, odnosno sa strankom na vlasti. To će biti i u svakom budućem slučaju ne samo sada. Ali mi nismo, mi smo sretni zbog toga što se takav jedan normalni politički dijalog kvalificira na ovakav način kao što smo to danas doživjeli. Ovaj zakon je po nama potpuno jasan i on je što je najvažnije provodljiv zakon. Ka se on iščita vrlo je jednostavan i mislimo da je životno provodiv, da se može provesti. Omogućena je s njime vrlo korektna politička konkurencija svih srpskih stranaka ili nekakvih nezavisnih lista sa srpskim predznakom koji će učestvovati u toj političkoj utakmici. Prema tome, besmislica je ovaj natpis da je HDZ na taj način eliminirao neke druge stranke iz političke utakmice, a preferirao SDSS. Molim svaka stranka na ovaj način ima mogućnost da se konsolidira za sljedeću godinu dana dobro iskoordinira na terenu i da ide na izbore, listi, odnosno na kojoj će izbornoj jedinici ići sa svojom građanskom listom neka prijeđe 5%, neka se uvaži izračun po Dontu koji je kolega Arsen govorio i neka osvoji taj jedan mandat. Ovdje ne piše da će taj mandat osvojiti SDSS. Dakle, ukoliko se to ne uradi, ukoliko se ne prođe prag i ne osvoji se niti jedan mandat po tom osnovu onda je sasvim normalno da se primjenjuje ustavna kategorija zajamčenih mandata to je sasvim normalna stvar. I mi nemamo ništa protiv toga ako neka druga ili treća ili četvrta politička opcija koja bude se odvažila da ide na izbore osvoji glasom više, a to neće biti glas više. To će biti znatno veća razlika u korist nekoga neka osvoji ta tri mandata i neka bude predstavnik u tom izbornom ciklusu srpske nacionalne manjine u Hrvatskom saboru. Mi nemamo ništa protiv toga. I ovo je potpuno otvorena politička, jasna politička utakmica, jasna politička konkurencija. Isto tako mislimo da ovaj Zakon kao što je rekao dr. Pupovac uvodno što je vrlo dobra kvalifikacija prevenira moguće zloupotrebe nezavisnih lista, manjinskih nezavisnih lista. Ja to ne govorim na pamet. Imamo slične slučajeve na nivoima lokalnih lokalnih samouprava kad smo imali izbore za županije, gdje su i u gradu Vukovaru određene stranke, gotovo sve stranke imale u gornjem dijelu svojih lista srpske pripadnike, pripadnike srpske zajednice, pa su i u gradu i u Županiji osječko-baranjskoj isto to imali, pa su onda koristili svi oni te svoje Srbe pod navodnicima na listama kako bi popunili onu kvotu do zajamčenih srpskih mandata u županijskim skupštinama. Prema tome, to nas navodi na zaključak da bi i u ovom slučaju to tako moglo biti. Prema tome, mislimo da je ovim modelom upravo preveniran način, odnosno prevenirana je zloupotreba manjinskih lista u ovom izbornom modelu. Ono što je najspornije ovdje je očito izračun mandata. Svi su oni nekakve teorije ovdje čitali. Znamo da postoji i razmjerni sustavi i većinski sustavi i apsolutni i relativni, postoji i mješoviti sustavi i sve su to sustavi koji će se primjenjivati ukoliko politika tako kaže. Dakle, ako se oko određenog sustava izračuna mandata stvori konsenzus političke volje ili minimum političke volje koja će to prihvatiti. Prema tome, i u ovom slučaju možemo lamentirati i ovako i onako govoriti svaki svoja razmišljanja. Međutim, činjenica jeste da se po razmjernom sustavu će se birati izračun mandata onih kandidata koji prođu u izbornim jedinicama prođu .../Govornik se ne razumije./... Na njih će se odnositi to kao i na sve ostale učesnike izbora sve sve ostale strane. Ukoliko se to ne ispuni rekao sam da će se za garantirane mandate koristiti većinski sustav. On se uostalom do sad i koristio i kad smo imali izlazak na izbore na manjinskoj tzv. 12 izbornoj jedinici. Isti smo taj sustav izračuna mandata koristili. Prema tome, mi smo samo iskombinirali jednu situaciju i drugu situaciju i implementirali u ovo zakonsko rješenje. I ne vidim da bi tu nešto trebalo biti posebno sporno. Konačno isto tako mislim da ne stoji tvrdnja da će se ovakvim jednim građanskim pristupom izbora izgubiti karakter manjinskog zastupanja nacionalnih manjina u Hrvatskom saboru. Imate mnogo situacija kad su u pitanju bračni drugovi različite nacionalnosti i nema logike da bračni drug jednog saborskog zastupnika ne može povjeriti svoj glas njemu, a da kažemo da se tu gubi nekakva logika, kontinuitet ili svrha manjinskoga zastupanja u takvim slučajevima. Prema tome, ne treba imati ovdje nikakve opasnosti. Mi izlazimo na, dakle pripadnici srpske nacionalne manjine ovim izbornim modelom izlaze iz jednog ležernijeg modela izbora u 12. izbornoj jedinici, izlazimo na javnu političku scenu u konkurenciji sa svim ostalim političkim strankama. Bonus nam je upravo ovo ustavno pravo zajamčenih tri saborska zastupnika. Hvala vam. Arsen Bauk. **Bauk, Arsen (SDP)** Replicirat ću kolegi Horvatu na dvije stvari. Dakle, kad smo govorili o samome na biračkome mjestu, dakle potrebi uzimanja ovog ili onog listića to je vrijedilo za parlamentarne izbore. Međutim, na lokalnim izborima, recimo na izbore za županijske skupštine dobijao se jedan listić. Nije se trebalo izjašnjavati i ne uočava se velika razlika u potpori strankama na koje se ovaj Zakon dakle odnosi kandidatskim listama srpske nacionalne manjine u odnosu na lokalnim i nacionalnim izborima. To pokazuje, dakle da je biračko tijelo u pravilu u najboljem, na najbolji način glasovalo za stranku za koju je onda htjelo. Uostalom ne bi toliko puno ljudi se onda ispisalo iz manjinskog biračkog popisa i uzelo redovni listić. Rezultati pokazuju, dakle da SDSS dobiva oko 30000 glasova plus, minus možda 5000 i Izborni zakon treba biti takav kao i za sve druge stranke. Dakle, 30000 glasova dobijaju IDS, dobijaju HDSSB i imaju tri mandata. Izborni model se može podesiti tako. Ako imate 40000 glasova da dobijete 4, ako imate 50000 glasova dobite i 5. To HDZ-u također ne bi trebalo štetiti, jer ako oni dobiju više onda bi vjerojatno neke druge stranke dobile manjine, jer bi to bili ti glasači koji bi prešli pa je njima isto svejedno. Ali mislim da ste se mogli, dakle izboriti za model koji možda više ide na ruku srpskoj nacionalnoj manjini, koji bi mandate raspodijelio Dontovim sustavom proporcionalno i pravedno i u okviru toga sve ove argumente koje ste rekli za fragmentaciju mogu biti vaši argumenti u izbornoj kampanji među vašim biračkim tijelom, da njih uvjerite da je najbolje da glasuju za vas, i to bi onda bila demokratska utakmica kako svi drugi kako svi drugi imaju. A što se tiče mogućnosti dakle da i pripadnici drugih naroda glasaju za vašu stranku, to je ono šta je dobro u ovome zakonu, ali postavlja se pitanje da li ti glasači trebaju biti posebnim, na poseban način predstavljeni. Ja mislim da ne trebaju, ali to je manja šteta u odnosu na to šta će se dobiti dakle da se konačno prekine ovaj …/Ne razumije se./… na izbornom mjestu. I zato nam je ovaj model osim u dijelu izračuna ipak prihvatljiv. Zahvaljujem. Naime, kada sam vidio da je na dnevnom redu danas Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor, onda sam se poveselio. Mislio sam da će tu biti daleko opsežnije izmjene i materijal koji će već napokon riješiti neke stvari i ono čime su građani nezadovoljni, a nezadovoljstvo izražavaju svaki dan putem medija, putem komentara i u pisanim i u elektronskim medijima, dakle o nezadovoljstvu radom Hrvatskog sabora ukupno i pojedinaca u Hrvatskom saboru, poglavito nekih. Međutim, pa bi se onda ovaj Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izborima trebao zvati dakle o izborima zastupnika rekao bih SDSS-a u Hrvatski sabor, jer cijelo vrijeme kako vidimo i u raspravi raspravljamo o tome. Ni o čemu drugome. O tome da bi možda trebalo mijenjati izborni zakon utoliko što je glasačko pravo locirano isključivo na i određeno po teritorijalnom principu, dakle netko tko je iz Dubrovnika može glasati samo u Dubrovniku, ne može u Slavonskom Brodu, ni u Sikirevcima, i obrnuto. Dakle ali vidite kandidirati se može netko iz Dubrovnika poput kolegice Šuice i u 5. izbornoj jedinici u Vukovaru, Vinkovci, Požega, je li tako? O takvim promjenama izbornog zakona sam mislio da će danas biti govora, međutim očito nije. Vrlo je simptomatična šutnja sa ovamo HDZ-ove strane, i danas su oni u raspravi gotovo ne sudjeluju, tu i tamo pokoji ispravak netočnog navoda, ili pak replika, i ništa više. Što to znači, da je upravo taj ono što sam govorio nezadovoljstvo radom saborskih zastupnika i ona glasačka mašinerija, dakle dizači ruku su već odlučili svoje i mi ovdje možemo govoriti o ovome zakonu koliko god hoćemo, a ništa se promijeniti neće. Ujedno je to i dokaz da je zapravo došlo do nagodbenjačkog prijedloga zakona, ustavnog zakona i promjena Ustava. Nagodbenjački kada kažem onda mislim da je s jedne strane u toj nagodbi sudjelovao HDZ sa svojim koalicijskim partnerom SDSS-om, ali u nekim segmentima i SDP. Dakle kada se govorilo o tome da je za, dakle broj zastupnika srpske nacionalne manjine određeno najmanje tri, onda se uvjetovalo da u zakon uđe ili Ustav također klauzula da dijaspora, dakle oni koji žive Hrvati u Bosni i Hercegovini, ili diljem svijeta imaju najviše tri zastupnika, ovi najmanje tri, ovi najviše tri zastupnika. Dakle bio sam nazočan dogovorima koji su bili u Vladi Republike Hrvatske u svezi tih ustavnih promjena. Vjerujte mi sa ove, dakle nije predstavnik SDP-a, jer je tada dakle ignorirao predsjednik SDP-a taj sastanak, sjećamo se svi kada je to bilo, ali bili su predstavnici HNS-a koji su na tom sastanku inzistirali da dijaspora ima samo jednoga predstavnika u Saboru, jednoga zastupnika u Saboru Republike Hrvatske, pa je bilo riječi to je naša zadnja ponuda, dva, eto dva najviše. Na kraju se došlo dogovorno do tri zastupnika za dijasporu. Dakle biračko tijelo koje je srpske nacionalne manjine, pa kako god vi to shvatili ili mi dali ispravke ili ne dali, je bilo naklonjeno SDP-u, to svi znamo, možete …/Ne razumije se./… koliko god hoćete, ali evo dogovorom između HDZ-a i SDSS-a ono zapravo je u neku ruku njihovo opće biračko pravo je ignorirano, a u korist da kažem određene političke elite iz SDSS-a. Onaj četvrti mandat koji bi bio na raspolaganju svim da kažem srpskim strankama itd., zapravo je, to je onaj autobusno birački mandat. Taj mandat zapravo u većma pripada biračima koji će doći dakle iz okolnih zemalja Srbije, Republike Srpske, Crne Gore, ne znam ni ja kuda, Bosne i Hercegovine da glasuje u Republici Hrvatskoj. Dakle oni će imati jednoga predstavnika, koja će biti stranka ja to ne znam, koja će biti pripadnost onoga koji će biti izabran zastupnika u Hrvatski sabor u ime dakle srpske nacionalne manjine ne znam, ali ova tri su zajamčena i zagarantirana dakle SDSS-u vjernom koalicijskom partneru HDZ-a. Kada se govori o tome da ne bi bilo dobro fragmentirati biračko tijelo Srba u Hrvatskoj, to je pomalo demagogija. Naime je li biračko tijelo hrvatsko na općim listama također fragmentirano, o čemu mi govorimo. Pa nije jedna stranka na izborima hrvatska, na izborima za Hrvatski sabor, nego deseci. Pa jesmo li mi fragmentirali hrvatsko biračko tijelo kao većinski narod? Jesmo. Pa zbog čega bi netko bio povlašten i to jedna stranka koja govori da se ne smije fragmentirati? Zar nema slobode razmišljanja i među Srbima? Zar i oni nemaju pravo slobodno misliti i razmišljati, i odlučivati o svom predstavniku u Hrvatskom saboru? Koja je to riječ fragmentacija? Nadalje gospodin Bauk je potegao tezu premijski mandat. Da, postoji to u teoriji izbornih zakona, više bih ja rekao da je to premijerski mandat, i to znamo o kome je riječ kada kažemo premijerski, i da se taj premijerski mandat nastavlja i u sljedećem razdoblju, razdoblju, jasno sa drugim premijerom ili premijerkom, a tko će to biti nakon ovih izbora i to ćemo vidjeti. Nadam se da ne ovi premijeri koji su sada dogovarali skupa sa sa zakonodavcem, prije svega potpredsjednikom Sabora ovakav sustav izbornog zakona za nacionalne manjine. Zaista je najveći domet da kažem u slobodi glasovanja u izbornom zakonu dosezi demokracije u svijetu, u Europi je tzv. dvostruko pravo glasa. I gle, dvostruko pravo glasa za manjine koje broje ispod 1,5%, dakle Mađari, Romi, Bošnjaci, Česi, Slovaci, Rusini, Ukrajinci, da ne zaboravim nekoga da se ne naljuti, ali evo imamo i treću skupinu koja nema dvostruko pravo glasa. Mislite li da su Srbi kao nacionalna manjina osobe zadovoljni što nemaju dvostruko pravo glasa? Pa rado bi oni glasovali i za naše stranke, ove sa opće liste – SDP, HDZ, HDSSB, ali ne mogu ako se tako opredijele. I zbog toga ovaj nagodbenjački zakon, ovaj zakon koji je zapravo jednostavno skuhan i montiran u dogovorima, pregovorima, u kojem je moram reći kumovao, a u svezi smanjenja broja zastupnika iz dijaspore veseleći se i tom smanjenju, dakle i klub SDP-a, zastupnici SDP-a, dakle sa 5 zastupnika dijaspore na 3 i to najviše 3, kako piše izrijekom u Ustavnom zakonu. Dakle, HDSSB ne može zbog toga nikako prihvatiti ama baš nijednu odredbu ovoga zakonskoga prijedloga. Pišite novi. Hvala. Na redu je gospodin, jel bilo ovdje, nije bilo nikakvih replika, dobro. Gospodin Josip Leko, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege zastupnici, poštovani predstavniče hrvatske Vlade. Najprije bih želio da dobijemo podrobno obrazloženje zašto se jedan ovakav zakon koji govori o pravima nacionalnih manjina, ali ništa manje ni ne govori o odnosu većinskog naroda prema tim manjima donosi po hitnom postupku? To je naprosto neprihvatljivo. Drugo, o ovoj problematici valja razgovarati po načelima i principima, a ne po kalkulantskim interesima tko će dobiti više zastupnika i tko će biti bliže obnašatelju vlasti. Naime, nijedno rješenje koje nudi zakon ne može biti dobro za nacionalne manjine ako to rješenje ne bude svesrdno pomagao većinski narod. Niti se može ostvariti politika, hrvatska politika prema nacionalnim manjinama ako na tome izuzetno odgovorno, dosljedno i uporno ne bude radio većinski narod i službena državna politika. A što je cilj te službene hrvatske politike kad je riječ o manjinama u RH, pa i ovog zakona? Je li cilj da se nacionalne manjine integriraju u hrvatsko društvo? Što bi ja podupirao. Ili je cilj da se nacionalne manjine zbog stranačkog interesa izoliraju ili homogeniziraju? Takva politika je štetna i za nacionalne manjine i za hrvatsko društvo u cjelini. Takve zakone, naravno da ne bi smio nitko podupirati jer bi oni bili i protivni Ustavu RH. Ovdje Ovdje je zaista riječ o rješenjima koje bi trebalo naći za jednu nacionalnu manjinu, nažalost ili na radost ili ne znam ni ja kako, srpska nacionalna manjina u Hrvatskoj ima posebna zakonska rješenja. Zbog tih posebnih zakonskih rješenja tražimo i posebno rješenje za izbor predstavnika te nacionalne manjine u hrvatski Parlament. kakav se model nudi? Model se zaista nudi nerazmjerne zastupljenosti političkih opcija koji djeluju u srpskoj nacionalnoj manjini u RH, nerazmjerni. Nudi se većinski model, dakle jedna politička opcija među Srbima u Hrvatskoj kao nacionalnoj manjini za jedan glas dobit će 3 zastupnika. Druge stranke kojih u HRvatskoj ima 5, koliko ja znam, koje imaju srpski predznak i koje u svojem statutu imaju da se zalažu za ostvarivanje prava Srba kao nacionalne manjine neće dobiti zastupljenost u Hrvatskom saboru. Ja mislim da to nije ni principijelan ni politički pravedan zakon. Naime, ako se tome doda da srpske stranke koje su statutom utvrđene kao srpske žele postati i opće građanske stranke u Hrvatskoj i natjecat se na redovnim listama u u hrvatskim parlamentarnim izborima kao i SDP i HDZ, s time da HDZ i SDSS u pravnom i političkom smislu imaju isti status. Imaju nacionalni predznak. Rješenje koje se nudi sada bilo bi zanimljivo kako jedna stranka može istodobno ići sa listom u građanskom smislu u redovnu proceduru za građanske glasove u istoj izbornoj jedinici i još se predstavljati kao zaštitnik nacionalne manjine. Koja je to shizofrena situacija u Saboru istodobno predstavljati građane RH bez obzira kojoj nacionalnosti pripadaju i istodobno štititi interese nacionalne manjine koji su apsolutno specifični. A takav se model sada nudi. Sada se takav model nudi. Ako tome još dodamo da je neprincipijelnost u ovom prijedlogu zakona očita kad je riječ o predstavnicima tzv. dijaspore ili stvarne dijaspore u hrvatskom Parlamentu gdje zakonodavac, odnosno predlagatelj zakona priznaje da postoje različite političke opcije i različiti politički interesi u dijaspori uredno regulira u prijedlogu zakona. Dakle, u tri zastupnika dijaspore postoje različite političke opcije da ih zastupaju u hrvatskom Parlamentu istodobno, a riječ je o posebno ili značajnoj nacionalnoj zajednici u Republici Hrvatskoj koja ima svoje stranke s nacionalnim predznakom, ne dozvoljava se razmjerna zastupljenost i da među tom zajednicom postoje različite političke opcije. To je naprosto neprincipijelan stav i takav stav ne možemo poduprijeti to je više iz principa nego iz kalkulativnih razloga. Vrlo zanimljivo bi bilo čuti odgovor predlagatelja što će se dogoditi ili kakva će biti rješenja ako bi se u nekoj izbornoj jedinici jedna od stranaka odlučila da neće ići sa listom za predstavnike, za zastupnike te nacionalne manjine nego sa općom listom ali se među svojim sunarodnjacima predstavlja kao zaštitnik i traži da se glasa za opću listu, to je moguće. Ali to je već u sferi kalkulacija, ja ne bih htio kalkulirati nego treba raditi principijelno rješenje. Poznato je da se da se moglo, a riječ je o dodatnom pravu glasa moglo riješiti to pitanje bez obzira na postotak učešća Srpske nacionalne manjine ili građana Republike Hrvatske Srpske nacionalnosti u Hrvatskom društvu ili biračkom tijelu, da i oni imaju dodatno pravo glasa, ne remeteći zastupljenosti i predstavljenost u Hrvatskom saboru. Ta principijelna rješenja su bila bolja nego ovo što se sada radi, kalkulira se kome i kojoj stranci više odgovara tko će kome više dati. To nije manjinska politike, to je izborna matematika, a ja bih htio, a nadam se da bi svi zastupnici vjerujem u to da imamo konzistentnu politiku Hrvatske države prema nacionalnim manjinama gdje bismo gradili njihovu integraciju u Hrvatsko društvo sa potpunim interesima u svim političkim opcijama i kada je već o tome riječ moram pohvaliti SDP da nikada nije bilo sporno u SDP-u da su svi dobro došli koji podupiru socijal-demokratske vrijednosti, od prvog dana bez obzira da li je bio rat ili nije.

stranke stavlja ispred interesa zajednice. Takva rješenja ne donose dobro niti nacionalnim manjinama, ni Hrvatskom društvu u cjelini. Usporedba sa izborima ostalih zastupnika je zanimljiva, manjine, još jednu rečenicu, koje u Hrvatskom društvu imaju ispod 1,5%, također imaju problem tko će zastupati u Hrvatskom saboru, jer je grupa nacionalnih manjina nije homogena, postoje u toj grupi koji od jednog zastupnika dobiva neke koje mogu same izabrati tog svog predstavnika, time se marginaliziraju one nacionalne manjine koje su također u Ustavu i ravnopravne, da nikada ne mogu doći do zastupnika u Hrvatskom saboru ako ne bi bilo dobre volje ostalih predstavnika nacionalnih manjina, o tome se uopće ne vodi računa što nije dobro. Hvala. Hvala. Imamo dvije replike, prvi je gospodin Boro Grubišić. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Gospodine Leko u većini bih se složio s vašim izlaganjem, međutim, i meni nije jasno zbog čega ovo ide po hitnom postupku kao Konačni prijedlog zakona, a slažem se poglavito s vama da je zapravo riječ o izbornoj matematici kako ste sami rekli, grublje rečeno u jednoj trgovini s neograničenom mogućnošću ucjena da kažem kako se nekada govorilo asimetrični Ustav, tako i ovaj asimetrični zakon o pravima nacionalnih manjina u Izbornom zakonu. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Odgovor gospodin Josip Leko. Uvjeren sam kolega da će građani znati prepoznati tu matematiku i da neće dozvoliti da se njihovim interesima manipulira kroz Izborni zakon i da će to sankcionirati u okviru izbora. Nemam drugog sada nego nadati se tome. Hvala. Replika gospođa zastupnica Zdenka Čuhnil. Izvolite. **Čuhnil, Zdenka (Nezavisni)** Uvaženi kolega Leko polemizirali ste oko toga da li u jednoj skupini gdje se nalaze veće ili manje manjine, da li se može ili ne može odnosno čak ste išli za tim da mala manjina nema šanse da dobije predstavnika. Mislim da praksa to pobija, jer upravo kolega mak koji je već bio zastupnik Njemačke manjine, koji je iz jedne od manjih manjina unutar degrupacije uspio je dobiti mandat. Sve zavisi o tome koliko je jedna manjina složna, s koliko kandidata ide, prema tome, svaka manjina kada ide u izbore isto tako mora voditi o tome računa da li želi biti pobjednik ili će se frakcionirati unutar manjine sa puno kandidata čime si sama umanjuje mogućnost dobiti svoga zastupnika. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Odgovor, gospodin Josip Leko. Hvala lijepa kolegice Čuhnil. Mislim da ste potvrdili moju tezu s time da ste rekli da praksa je demantira u jednom slučaju, što je sa ostalim slučajevima to mi niste rekli, a ja sam razgovarao sa puno predstavnika manjina iz Hrvatskog društva koji su mi rekli taj problem, nisam ga ja doživio na svojoj koži ali kao da sam ga doživio. Ali vrlo je važno ukazati na takvu mogućnost i izbjeći je,

I pet minuta zaključno gospodin Furio Radin u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina. Izvolite. Hvala lijepa. Danas zastupnici nacionalnih manjina ovdje u ovome Saboru doživjeli uz uz racionalne argumentirane rasprave kojih je bilo, i cijeli niz uvreda i to je također dio tradicije. Uvrede su došle udružene ljevice i desnice i to je u posljednje vrijeme tradicija. To ne zaslužuju nacionalne manjine u Hrvatskoj niti njihovi zastupnici. Nije moguće barem mi smatramo da u posljednje dvije decenije svaki put kada se govori o nacionalnim manjinama, posebno o nekim nacionalnim manjinama izlazi na vidiku neracionalni i nacionalni arhetipi pa i endemski nacionalizmi. Isto tako kada se pregovara između stranaka unutar jedne koalicije, pa i kada se pregovara o foteljama nitko to ne zove torbarenjem ili korupcijom pa čak niti trgovinom, ali kada puno manje od toga pregovaraju zastupnici nacionalnih manjina odmah se govori o trgovinama, montiranjima korupciji i ne znam o čemu sve još. E to na to nećemo pristati, jer onda bismo prihvatili da smo manje vrijedni od ostalih. Mi pozivamo zastupnike oporbe da prihvate taj model jer je on dobar za sve zastupnike nacionalnih manjina, pa može biti dobar i onda za njih, može, ne moram, može. Vjerovat ćemo da su njihove primjedbe konstruktivne ili kao što je prije rekao gospodin Leko, da većinski narod mora skrbiti o manjinama, s čime se slažem, kada će veći dio stranaka oporbe to doista primijeniti i kada će briga za nacionalne manjine u ovom Saboru od većine stranaka oporbe biti sustavna, a ne samo da nas uhvati u nekakvim lošim modelima ili rješenjima koji to nisu. I na kraju, premijski sustav kao što sam rekao prije ako ga tako možemo nazvati, ali mislim Bauk da je već izašao govor Hrvatske i to je tvoj doprinos, s čim s slažem jer to nije loša stvar. Premijski sustav je već ugrađen u hrvatskom zakonodavstvu, on se zove "Dont" i ugrađen je u svim zakonodavstvima i diskriminira sve male stranke ispod 5% na način da njihovi glasovi ne idu onima koji su zaslužili nego oni kojih nisu zaradili i to po nekakvom omjeru nezarađivanja. Zato u premijskom sustavu nemoj govoriti kao o nečemu što ovdje nije viđeno niti nešto što nije prihvaćeno u ostalim društvima. Kao što znate u mnogim društvima je to itekako itekako prihvaćeno. Zato jedna preporuka, nemojte misliti da ja sipam savjete ne morate uopće slušati. Lijepo je ići na izbore bez arogancije da će se dobiti veliki broj glasova i da se neće morati raspravljati, pregovarati sa drugima. Lijepo je tako misliti ali to najčešće ne odgovara činjeničnoj stvarnosti. Nikomu ne dajem tu preporuku samo sam to rekao, tako neka u zraku visi. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Imamo jedan ispravak gospodin Boro Grubišić. Izvolite. Ispravljam netočan navod gospodina Radina da ne trguju manjinski zastupnici i manjine sa vladajućima i da se to ne može tako nazvati. Naime, ima jedan vrlo bizaran primjer kada je gospodin Kasum Ćana tužio se na Vladu da mu je ostala dužna 350 tisuća kuna za organizaciju Svjetskog dana Roma u Rimu, a da mu je isplatila 250 tisuća i da mu nikada Sanader nije to vratio izgleda da mu neće ni vratiti. To je jedan primjer. A drugi je primjer eklatantan u našoj Slavoniji sa milijun i pol kuna se financira fantomska ili nepostojeća zajednica općina Vukovar ili SAO istočna Slavonija Hvala. I 5 minuta zaključno. U ime kluba SDP-a gospodin zastupnik Arsen Bauk. Izvolite. Odbacujem bilo kakve tvrdnje koje upućuju na to da su zastupnici SDP-a bilo koga uvrijedili, da je njihova retorika bila antimanjinska ili nešto slično. U temeljima u Statutu, programu i djelovanju SDP-a nikada nije bilo prisutno da se nekoga vrijeđa na nacionalnoj osnovi i da je ikada bila antimanjinska politika i to tako neće biti ni ubuduće. Mi smo kritizirali jedno rješenje za koje držimo da je loše, da je nepravedno i nedemokratsko. Kritizirali smo jednu ili dvije stranke vladajuće koalicije i nismo odstupili od ničega što u parlemantarnoj praksi nije uobičajeno. Insinuirali smo i rekli, da ukoliko se ostane na ovakvom rješenju da vidimo da je to primjer političke korupcije i na tome ostajemo. To ne mora biti istina, ali se u svakom slučaju o tome može raspravljati. I nije uvreda ukoliko se to kaže. Da je uostalom ovaj prijedlog plod koalicijskog dogovora koji je HDZ nevoljko ali ipak prihvatio iz njima poznatih razloga, potvrđuje činjenica da osim predstavnika kluba nitko od zastupnika iz HDZ-a nije u raspravi sudjelovao niti je predstavnik Vlade se ijednom osvrnuo na naše napade koje smo napadali zakon. Prema tome, vi ste htjeli da ovo prođe u tišini, da o ovome nitko ništa ne kaže i da idemo na izbore, a mi vam to nismo htjeli dopustiti. I ako je to naša greška i ako je to naš grijeh mi ga u potpunosti prihvaćamo, odgovorni pred našim biračima Hrvatske, Srpske, TAlijanske, Mađarske i svih drugih nacionalnosti u RH, jer SDP stranka za koju glasaju ljudi neovisno o nacionalnoj pripadnosti. Takvo će biti naše djelovanje i u buduće. Uostalom praksa vladanja ove Vlade kažnjava i one općine sa Srpskom većinom u kojima je SDP pobijedio SDSS, zbog čega primjerice Donji Lapac i Vojnić ne mogu dobiti novce iz proračuna, a neke druge općine to mogu. Prema tome, za nas tu u ovom trenutku nema razlike. Politička praksa i praska vladanja je skoro pa ista, a kako će biti ubuduće to ćemo vidjeti. Mi ponavljam, dat ćemo amandman a za ovaj zakon u ovom obliku nećemo glasovati. Zahvaljujem.

su sudjelovali u raspravi na način na koji su sudjelovali jer je to vladajuća koalicija podnijela ovaj prijedlog zakona. Vladajuća koalicija sastoji se od zastupnika i HDZ-a, i HSS-a, i SDSS-a. prema tome, kada je predstavnik kluba HDZ-a govorio onda je to dovoljno, a ne može se onda uzimati zato što nije više zastupnika govorilo, da to govori i o kvaliteti i o političkom političkom stajalištu ovoga prijedloga zakona. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. I zaključno u ime Vlade državni tajnik Pavao Matičić. Izvolite. Gospodine predsjedniče, dame i gospodo zastupnici Hrvatskoga sabora. Ja bih htio samo naglasiti da iz ove rasprave, a i rasprave na radnim tijelima smo mogli vidjet da u teoriji postoje različiti izborni modeli koji su propisani u različitim zemljama. Svaki izborni zakon i svaki izborni model kako kod nas, tako i u svijetu, može se ocijeniti da ima dobre strane i da ima nedostatke svakog od tih modela i nema nekakovih standarda. Znači u svakoj zemlji se određuje za jedan izborni model koji je primjeren razvoju demokracije i političkih odnosa u pojedinoj zemlji. Za izborno zakonodavstvo je bitno da se po Izbornom zakonu mogu provesti zakoniti izbori i drugo, da se izborna pravila blagovremeno utvrde kako bi se moglo pristupiti …/Govornik se ne razumije./… period od donošenja zakona pa do samog izbora. Mislimo da ovaj konačni prijedlog zakona osigurava provođenje zakonitih izbora, a u isto vrijeme i osigurava dovoljno vremena da bi se znala izborna pravila o održavanju parlamentarnih izbora. Hvala lijepo.